Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici u Hrvatskom saboru nastavljamo u plenarnom zasjedanju 14.sjednice Hrvatskog sabora. Prema utvrđenom dnevnom redu sada je na redu: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, prvo čitanje, P.Z. br. 697 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, to su članci 183.do 188. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za ravnopravnost spolova. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar pravosuđa Orsat Miljenić. Izvolite ministre. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama je nacrt izmjena i dopuna Kaznenog zakona, prvo čitanje je. čisto zbog uvoda u temu zakon je donešen 2011.godine, stupio je na snagu 1.1.2013.godine. Uvijek kadgod se bavimo Kaznenim zakonom on spada u one posebno važne zakone odnosno tako kaže i procedura i kod donošenja. Mi smo uveli u ministarstvu jednu praksu što znači da kod ovih, ajde ajde da ih nazovem većih zakona, radna skupina nastavlja raditi odnosno radi kontinuirano od njegovog stupanja na snagu da se vidi i da se prati stalno što se događa u praksi i da se po potrebi može intervenirati. Dakle, ovdje također jedna stvar možda je treba reći uvodno, vidjet ćete mi ovdje imamo i tri direktive s kojima se usklađujemo. Dakle proces izmjena naših zakona su trajni, dakle u ovom trenutku, sljedeći tjedan u listopadu ćemo na Vijeću ministara razgovarati o nekim daljnjim promjenama koje će se kroz europsko zakonodavstvo donijeti i morati uvrstiti kod nas. Dakle to je nešto što je stalni proces. Ali kada radimo tako trebamo i vidjeti ono što se događa u praksi i vidjeti da li trebamo u nekim segmentima intervenirati. Dakle, jedna od stvari, počet ću sada sa onim što su konkretne izmjene, na prvom mjestu ne kao najvažnije nego o tome se dosta razgovaralo su kaznena djela protiv časti i ugleda. Svi će reći neposredan povod je bila presuda, međutim ona stvarno nije bila. Ja sam rekao da radna skupina o tome raspravlja još preko godinu dana prije i gledajući što se događa u praksi, gledajući koji je bio cilj koji se htio donijeti sa zakonom, razmatrajući što se događa u zemljama koje su bile uzor za ovakvo rješenje, došli smo do zaključka da treba unijeti određene promjene. Pri tome imali smo dva ja bih rekao ekstremna zahtjeva. Prvi je bio dekriminalizirajte sve, nemojte te vrijednosti čast i ugled štititi kaznenim zakonom, to je bio prvi zahtjev. I njega je u neku ruku bilo možda najlakše prihvatiti jer bi bio jako dobro dočekan u određenim krugovima. S druge strane imali smo zahtjev ne dirajte ništa. međutim rekao sam vam sada zbog kojih i vidite u obrazloženju zakona zbog kojih razloga smo procijenili da ta djela trebaju ostati u Kaznenom zakonu, da se te vrijednosti trebaju i dalje štititi Kaznenim zakonom, a s druge strane da moramo ići prema balansu, s jedne strane neke nejasnoće zakonskih odredbi koje su bile postavljene ispraviti, a s druge strane prema jačem naglasku na zaštiti slobode izražavanja, djelovanja u javnom životu itd. Dakle to je ono što s ovim prijedlogom mislim da smo postigli. Idem po redu. Uvreda, ona ostaje kako je, kleveta s druge strane također ostaje kako je. Što je kleveta? Kleveta je kada vi, kada netko namjerno znajući da je nešto neistina iznosi je o drugoj osobi i time mu zapravo nanosi izravnu štetu. Bitno je da je namjerno i da je svjesna ta osoba i to je neistina. I to je od početka bilo nesporno da je to nešto što treba sankcionirati. Sada dolazimo do ovog jednog srednjeg da tako kažem dijela, do sada sramoćenja, mi ovdje predlažemo da se zove teško sramoćenje, što ono znači? Ono znači da vi zapravo znajući ili ne znajući da je nešto neistina dopuštate i mogućnost da je nešto neistina, ali svejedno da to iznosite i s time teško narušavate nečiju čast i ugled. Dakle to je nešto, ja ću vam, a evo možemo govoriti o primjerima, neki primjeri koji su iz prakse. Imate recimo samoubojstvo u neboderu, ubije se netko i sada susjedi počnu pričati da se muž ili žena ubio zbog nevjere drugog bračnog druga. To dolazi do obitelji, djeca sa ovim supružnikom razgovaraju, ne razgovaraju. Imali smo u praksi da neko kazneno djelo iz toga nastane a stvarno se otpočetka radilo o nečem prvo što se ne treba uopće govoriti a drugo što je potpuna neistina. Na koncu se i utvrdi da je to samoubojstvo posljedica teške bolesti. A šteta koja je ovdje napravljena je neizmjerna. Dakle to jesu vrijednosti koje moramo štititi i ne možemo reći da je sada to nešto što ćemo prepustiti bez kaznene zaštite. Također jedna crtica, Europa je tu podijeljena ja bih rekao na članice EU i na zemlje koje to nisu. Zemlje koje nisu su u pravilu dekriminalizirale ta djela sa praksom nisam siguran da imaju bolju slobodu govora, da imaju bolju zaštitu itd. a nemaju to više u Kaznenom pravu. Zapadna Europa sva osim Velika Britanija ima jedan drugi, Ujedinjeno Kraljevstvo jedan drugačiji sustav to ima kao kazneno djelo. Čak je Hrvatska tu izmjenama koje su rađene u najlibelarnijem režimu jer mi smo jedina ili jedna od vrlo malo zemalja koja nema zatvorsku kaznu, dakle imamo samo novčanu kaznu. Dakle to je ta. Međutim, s druge strane mi moramo i ne smijemo nikada koristiti Kazneni zakon kao sredstvo da se ograničava sloboda izražavanja, govora, hoćemo govoriti o znanstvenoj, hoćemo govoriti o novinarskom radu itd.. Zato je ono što ovdje predlažemo je zapravo uvođenje instituta isključenja protupravnosti za uvredu i za djelo teškog sramoćenja ako je počinjeno u javnom interesu ili sa drugog opravdanog razloga a počinjeno je kroz umjetničko djelo, javnu raspravu, nekakav društveni rad, novinarsko istraživanje itd., dakle u tom slučaju nema kaznenog djela. Postaviti će se pitanje i dosta je o tome bilo polemika tko će to utvrđivati javni interes. Zašto niste u kaznenom zakonu propisali definiciju javnog interesa, zato što je to nemoguće, utvrđivati će sud. I moramo, jednostavno na tome nam počiva sustav vrijednosti koji imamo da određenim vrijednostima određene standarde utvrđuje sud. Tu moramo imati apsolutno povjerenje u sud, vjerovati u višestupanjsko odlučivanje, u nadzor viših sudova jer drugog rješenja nema. Otvorite Kazneni zakon, u svakom djelu postoji nešto što će utvrđivati sud. Kasnije ću nešto govoriti o teškim ubojstvima, da li je nešto okrutno ili nije, tko utvrđuje, utvrđuje sud, ne možemo propisati zakonom. Dakle ne postoji mehanički pristup odlučivanju da mi ubacimo kao što bi se tražilo da sve normiramo pa ubacimo sve u nekakav stroj i onda on daje rezultat van, to jednostavno ne postoji. Dakle sustav kakav imamo ne mi nego cijela zapadna demokracija uopće počiva na tome da sud odlučuje o nekim stvarima i da moramo imati povjerenja u taj sud. Iz toga to je jednostavno tako. Dakle tko će odlučivati što je javni interes? Utvrđivati će sud. Tko će utvrđivati što je opravdani interes? Utvrđivati će sud. O tim odlukama treba razgovarati, treba ih kritizirati nekada i jednostavno da se standardi izgrađuju jer i društvo se mijenja ali to je tako. Dakle, predlažemo znači jasniju definiciju djela i predlažemo ove razloge za isključenje protupravnosti da bi se izbjegla svaka mogućnost da se kazneno pravo koristi za ograničenje slobode izražavanja. Sljedeće, jedno novo kazneno djelo i uvjeren sam da će o njemu biti dosta razgovora psihičko nasilje u obitelji. Izmjenama Kaznenog zakona je djelo koje je prije postojalo, dakle nasilničko ponašanje u obitelji napušteno i ono je zapravo razlomljeno na više djela i provlači se kroz druga kaznena djela. Međutim, razgovarajući i gledajući što nam se događa u praksi mi smo uočili da je s time otvorena određena praznina posebice u odnosu na psihičko nasilje koje nekada je takve prirode da jednostavno mora imati kaznenu zaštitu, mora biti zaštićeno i kroz Kazneni zakon. Mi svi znamo da imamo Zakon o zaštiti od obiteljskog nasilja gdje je, koji zapravo u praksi dosta dobro funkcionira, njegova osnovna vrijednost je što je prekršajno sudovanje brzo, znači vi dobivate nasilnika koji je trenutno udaljen u obitelji, iz obitelji koji je vrlo brzo kažnjen. Kazneno pravo je uvijek sporije. Međutim, u određenim slučajevima a to je kao što vidite ovdje mi ih predviđamo da je to situacija dugotrajnog i teškog vrijeđanja ili zastrašivanje koje je izazvalo posljedice po psihički integritet osobe, mi mislimo da to mora biti kazneno djelo i da se ono kao takvo mora propisati Kaznenim zakonom i štititi. Dakle tu vrijednost moramo štititi. Ovdje odmah mogu reći da smo svjesni i poteškoća koje ćemo imati s ovim jer dokazivanje u ovim slučajevima će biti prilično teško, vi ćete često morati provoditi vještačenje jer jednostavno morate utvrditi da je to takav stupanj zadiranja u psihički integritet da opravdava ovo postupanje, znači da postoji kazneno djelo ali mislimo da to nije razlog da ga ne uvedemo kao kazneno djelo jer jednostavno nažalost oko nas se događaju takve stvari koje mi kao društvo moramo reći da su, da ih ne dopuštamo i da smatramo da moramo reagirati najtežim mehanizmom kao što je kazneni zakon. Napominjem, radi se o prvom čitanju, tu smo otvoreni za raspravu. Rasprava je u tijeku i mi smo spremni razmatrat i ovo i razgovarat o tome. Sljedeće, jedna stvar zapravo koja je, dakle mi smo čitav niz kaznenih djela kad se radi o njihovoj kvalifikaciji treba utvrdit određene vrijednosti, npr. da li je ukradena stvar male vrijednosti. Vrlo važna stvar jer o tome ovisi da li ćete recimo, ne samo koja je kazna zapriječena nego da li postupa država po službenoj dužnosti ili osoba mora privatno istraživat tko je ukrao stvar, tužit ga itd. Tradicijski je to bilo propisano Kaznenim zakonom, međutim u doba velike inflacije itd. bilo je zapravo to napušteno zato što bi se zakon trebao prečesto mijenjat pa je onda rečeno ok, to ćemo prepustit stajalištima Vrhovnog suda da oni se mogu lakše prilagođavat i određivat koje su to vrijednosti. Ne samo male, velike itd., imate u čitavom nizu kaznenih djela. Mi sada s jedne strane imamo stabilno, dakle nemamo praktički inflaciju, nema potrebe za tim, s druge strane mislimo da se treba vratit natrag i da se tu radi isključivo o zakonodavnom poslu i da ga trebamo vratit u Kazneni zakon. Dakle Vrhovni sud je radio najbolje što je mogao, apsolutno je dobro to radio i prilagođavao, međutim sada zbog stabilnosti sustava mislimo da je to potrebno vratit u Kazneni zakon. Ono što nas je konkretno na to potaknulo je bila situacija, odnosno još uvijek je takva situacija dok eventualno ne promijenimo Kazneni zakon, prema kojem je vrijednost, dakle ta mala vrijednost određena 2000 kuna i više. Što to znači? Kod čitavog niza kaznenih djela, npr. prevare, krađe, utaje itd., ako se radi o nečemu ispod 2000 kuna nema postupanja po službenoj dužnosti. To znači da jednom umirovljeniku ili bilo kome tko živi od 1500 kuna ili 1990 kuna ako mu netko ukrade mirovinu ili ga prevari za nju, on dođe u policiju, policija mora reći gledajte mi ne možemo postupat. Zašto, jer je to ispod 2000 kuna i vi izvolite sami otkrit tko vam je to napravio i gonit ga pred sudom. Mislimo da to nije dobro i da to moramo jednostavno korigirati. Tu idemo na niže, znači idemo na 1000 kuna. Uvijek se može razgovarat da li je to previše ili premalo. Pri tome trebamo postići balans i tu se vraćam ono što je Vrhovni sud radio jer Vrhovni sud je išao sa pozicije ekonomičnosti potpuno ispravno jer mi moramo znati kad spustimo ovu granicu na 1000 kuna mi ćemo imat i pritisak na sustav jer ćemo imat jednostavno povećani broj djela koji će se gonit po službenoj dužnosti. Međutim, s druge strane mislim da ne možemo slat poruku da nekome kome je egzistencijalna ta osnova oteta na bilo koji način, da mi kao država je nećemo štititi. Zato uvodimo ovo. Sljedeća stvar, produljeno kazneno djelo. Vrlo jednostavno. Praksom se izgradilo to, dakle to se tretira kao jedno djelo, međutim kod kvalifikacije tog djela se uzima svako posebno. I onda su vam prevaranti, pogotovo kod serijskih prevara ili krađa, vrlo pažljivo išli za tim da uvijek budu ispod ovog minimuma za djelo male vrijednosti i onda, znači oni su prevarama sticali desetine, stotine tisuća kuna, a obzirom da su kod svakog djela bili ispod minimuma nije se gonilo po službenoj dužnosti. I to je nešto što također mi moramo poslat poruku i reći mi sad zbrajamo, ona se zbrajaju. Ako si ukrao 50 puta po 1000 kuna to je 50 000 kuna i kvalificirat će se kao tako. Dakle jedna stvar, usput napomena, neke zemlje uopće nemaju koncepciju produljenog kaznenog djela, mi smo je zadržali, cijelo vrijeme imamo, o tom se da razgovarat, ali ono dok je tu mislimo da trebamo i zakonodavno to intervenirat. Sljedeća stvar, zastara kaznenog progona izvršenja kazne, odnosno nezastarijevanje teških ubojstava. Vi znate da je to bila i tema ustavnih promjena, koliko ja shvaćam ona još uvijek je. Međutim mislim, dakle ne mislim nego sam čvrsto na stajalištu da je potpuno neprihvatljivo da je netko tko je drugog lišio života na posebno težak način uživa blagodat zastare i da se nama dogodi da netko može sutra priznat da je to napravio mi mu ne možemo ništa jer je zastarjelo. I kao društvo se prema tome moramo odredit, da li mi to želimo ili ne. Ovdje je jedna čisto tehnička opaska, dakle zastara se često i koristi zato što je država nemoćna i bilo bi nakon izvjesnog broja godina procesuirat nešto. Zašto, ne možete dokaze utvrditi i tako. Međutim i također sa promjenom tehnologije nama se neka djela, pogotovo ove vrste, mogu procesuirat nakon više godina. Dakle to je i dodatni razlog za ovo, međutim budimo svjesni da sa ovom izmjenom zakona mi nećemo riješit pitanje zastare teških ubojstava za ona djela koja su već zastarjela, a nažalost nama se i zbog izmjena zakona i Ustava u neko doba događalo da su zastarni rokovi bili relativno kratki u prošlosti. I onda ćemo ako govorimo, možemo govorit i o političkim ubojstvima, bit zbilja u situaciji da netko tko ga je počinio u ime nekog režima nije mogao biti progonjen tada zato što režim to nije dopuštao, došlo je do zastare i nikome ništa. Dakle ovim rješavamo samo situaciju promjenom Kaznenog zakona kad zastara nije nastupila, a tamo gdje je nastupila to se može riješit samo Ustavom, promjenom Ustava. To nije ovdje tema, ali kažem da znamo što nam je na stolu. Sljedeća stvar, kazneno djelo krađe, teške krađe. U praksi teška krađa zbog visoko određenih kazni, a u stvarnosti malih iznosa koji su najčešći, jednostavno previše nam je opterećivala sustav. Jer vi imate tridesetak posto krađi koje su stvarno male vrijednosti. Zapriječena kazna je bila do 8 godina i onda smo imali vrlo veliki problem u procesuiranju. Ovdje znači te kazne sad prilagođujemo tako da se vezane sa Zakonom o kaznenom postupku ne moraju provoditi istrage i može se primijeniti načelo oportuniteta kad su maloljetnici u pitanju za ove blaže oblike. Dodatna zaštita određenih kategorija osoba, svi smo na žalost svjesni i događa se u praksi, prvenstveno se tu govorilo o zdravstvenim radnicima i učiteljima, ali zapravo radi se o svim osobama kojima mi dajemo kao društvo ovlast i zadaću da nešto rade u ime društva da nisu dovoljno zaštićena. Što to znači? Da se u slučaju prisile ili prijetnje prema tim osobama nije gonilo po službenoj dužnosti. Dakle, išao je ili privatna tužba ili prijedlog, progon po prijedlogu. Ono što mislimo je da ako netko prijeti učitelju ili ga prisiljava na nešto tad mora država reagirati i to mora biti djelo koje se goni po službenoj dužnosti i to sada mijenjamo. Dakle, prisila, prijetnja i slično prema osobama koje obavljaju neku javnu ovlast a nisu službeno osobe u ovom užem smislu će se u buduće goniti po službenoj dužnosti. Znači, prijavit će se policiji i policija mora poduzeti sve potrebne radnje, kasnije Državno odvjetništvo da se to procesuira i sankcionira. Nedopustivo je da mi te ljude ostavimo da zapravo su izloženi nečemu, prijetnjama, prisili i onda da moraju još sami se brinuti za svoju zaštitu, da moraju investirati, plaćati zapravo da bi se zaštitili. Dakle, to je bio propust, to moramo kao društvo korigirati. Ima jedna stvar podmićivanje zastupnika, sad će se teže kažnjavati. Naime, čisto propustom ne znam kad je rađen zakon zašto je to išlo u nekakvu, kazna je bila manja. Ne radi se ni o čem posebnom, ostaje, dakle izjednačava se kao sve drugo. Ima, ostao su manje-više nomotehničke i druge izmjene. Ima još drugih tehničkih stvari, usklađenja sa ovim direktivama itd. Ali ovo što sam iznio je zapravo srž onoga što mijenjamo i što je pred vama. Napominjem još jednom prvo čitanje je. Vodili smo javnu raspravu o ovom. Ona će se voditi i dalje. Svi prijedlozi su više nego dobro došli, sve sugestije, otvoreni smo za njih, razmotrit ćemo ih i sve što budemo mogli podržati, uvrstiti u konačni tekst. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani ministre. Na vaše izlaganje imamo prijavljene replike. Prvi je poštovani kolega Dujomir Marasović, replika. **Marasović, Dujomir (HDZ)** Štovani gospodine predsjedniče Sabora, štovani gospodine ministre. Vi ste rekli da ništa ne smije spriječiti istinu da se ne smije kažnjavati u interesu javnosti i tako. Ja smatram da ovim koliko sam ja pročitao, ne znam jesam dobro pročitao prijedlogom promjene zakona i dopune zakona niste to osigurali i da treba uložiti dodatne napore da se to napravi. Konkretan primjer, dat ću vam moj primjer, pa ćete shvatiti o čemu se radi. Dakle, ja sam u ovoj državi prije dvije godine osuđen zbog toga što sam gospodinu direktoru, ravnatelju Splitskog kazališta gospodinu Mucalu rekao da je pripadnik KOS-a, da je bio pripadnik KOS-a Kontra obavještajne službe. Pokazao sam vam njegovu knjižicu gdje to piše i to je potvrdio član KOS-a, sadašnji predsjednik Gradskog vijeća grada Splita gospodin Ćurković na sudu kao svjedok optužbe. I sudac Pulić je donio presudu da sam ja rekao istinu, ali me isto osudio na 15000 kuna i u drugostupanjskom postupku gospođa Sovjetka, ne znam joj prezime, ali ime sam joj dobro zapamtio, također je potvrdila tu presudu. Ja sam dakle, osuđen u ovoj državi iz razloga što sam iznio istinu. Jer u sudskoj presudi piše, ja vam je mogu pokloniti, da sam rekao istinu, ali da to nisam smio reći, da nisam smio nekome reći u bivšoj JNA da je bio kuhar. Moga sam reć da je bio vozač ili da je bija artiljerac. Jel' tako? Prema tome, kažite vi meni da li ste ovim osigurali da ja dobijem nekakvu satisfakciju retrogradno. Ali ja mislim da niste, ozbiljno govorim. Jer cijela država se digla i gospodin predsjednik države i vi gospodine ministre, jer je jedna novinarka Lukić eto osuđena zato što nije rekla istinu, zato što je lagala, hajmo, ja tako shvaćam tako tu presudu.

Dakle, koliko sam shvatio to, vi ste osuđeni po starom zakonu koji mi upravo sad ovdje mijenjamo. Dakle, što je bilo ja vam, niti sam ga donosio, niti mogu ulaziti, a u konkretan slučaj apsolutno neću ulaziti osim što konkretno mogu reći da ni jedan predmet kao takav pogotovo dok je nepravomoćan ovo na što ste aludirali nikad nije i neće utjecati na izmjene zakona što vidite iz ovog teksta. Jer da je utjecao bio bi tekst drugačiji. To je pod jedan. Pod dva, mi ovdje ne ulazeći u konkretan primjer, ali nešto što je društvena interakcija gdje postoji opravdan interes javnosti ili bilo koji drugi opravdani interes izuzimamo iz kaznenog djela. I to je ono što je bitno. Dakle, normalno je da netko tko je u sindikatu može prozivati upravu trgovačkog društva za nešto i da za to ne treba snositi sankcije jer je to opravdano i legitimno. Normalno je da vi ovdje u Saboru ili ja iznosi možda i teške riječi na nečiji račun i da ih trpim i da ne mogu imati za to zaštitu. Dakle, mi sa ovim izuzimamo takva ponašanja. Mi ovdje štitimo prvenstveno obične da kažem građane koji moraju bit zaštićeni od onoga kad im se ugrožava njihova čast i ugled u onom najgorem obliku. Ali mi, javne osobe za nas je u interesu nekad javnosti vrlo često da nam se svašta govori o nama. I to ne štitimo, i opravdan je interes. Tako da ne ulazeći u konkretan primjer ovo je novo rješenje, a ovo što je bilo po starom pitajte one koji su donosili. Hvala lijepa. Nova replika, poštovani kolega Josip Salapić. Izvolite kolega Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Uvaženi ministre ja sam uvijek zagovornik modernog Kaznenoga zakona i osobno sam se isto zalagao za to da imamo pravi zakon i to je godinama trajalo. I ove promjene koje se tiču prakse, uviđenih nekih praznina u postupcima i to, to podržavam, a to ćemo kad bude već rasprava. Pohvaljujem da je ovo prvo čitanje, znači da ima prostora da se još neke sugestije za promjene koje su predložene daju. No ja bih se zadržao u ovom prvom dijelu vašeg izlaganja, kaznena djela protiv časti i ugleda, uvreda, sramoćenje i kleveta. Osobno mislim da povod je djelomično presuda novinarki koja je dobila presudu za sramoćenje, koliko god to bilo da se razgovaralo o tome, ja bih ga onda osobno totalno izbacio iz ovog Kaznenog zakona zbog nekoliko razloga. sami ste spomenuli problem utvrđivanja što je to javni interes. Dakle, dajemo sucima, sudovima na volju, vjerujemo u čvrstinu suda i u sudaca koji sude u postupku neovisno, ali smo svjedoci i problema u sudstvu. Ima i tu svega i svačega, to smo svjesni jedan i drugi. I ta procjena javnog interesa u određenim slučajevima može biti opasna, prije svega za opterećenje sudova. Mi tražimo funkcionalni postupak, tražimo maksimalnu zaštitu. Nemamo novca u resoru pravosuđa jer se smanjivalo rebalansima. Nema tu, još ima nekih promjena koje će opteretiti sudove, to smo svjesni. I onda ovo sramoćenje kao kazneno djelo koje se prije nego što se nazvalo sramoćenje trebalo zvati ogovaranje, što je lakša kategorija na razini nekog trača. Dakle, vjerujem u profesionalizam novinara i medija koji prate javne osobe, ali sam protiv toga da se distanciraju javne osobe od običnih osoba i građana jer Kazneni zakon mora biti jednak za sve, bez obzira tko je tu javna osoba, a tko ne. I onda različiti lobiji koji su prisutni u medijskom prostoru i što smo itekako svjesni mogu utjecati na to da netko bude osramoćen ni kriv ni dužan. Onda sam za to da imamo ili kazneno djelo koje će biti jasno dokazivo, bez toga da se paušalno procjenjuje što je to javni interes, ili ćemo to izbaciti iz Kaznenog zakona i ostati na ovoj uvredi i kleveti pa ćemo to drugačije dokazivati. Dakle, ja nisam za tu distinkciju javne osobe, obični građani. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovani ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepo. Naravno, svaka sugestija i rasprava je više nego dobrodošla. Pitanje javnog interesa, dakle mi ovdje ne dijelimo na javne osobe i ne javne jer se slažem da zakon prema svima treba biti jednak, dijelimo ono što je javni interes ili nije javni interes ili opravdan. Međutim, pojam javnog interesa, evo ja ću vam reći ne znam kazneno djelo članak 266. neovlašteni pristup, također ima pojam javnog interesa koji utvrđuje sud. Dakle, mi smo negdje brojali, imamo barem 10 kaznenih djela gdje postoji pojam javnog interesa koji utvrđuje sud. Dakle, kažemo da kod časti i ugleda ne vjerujemo sudu, a onda što, onda ćemo morati javni interes kao pojam izbaciti u svim tim kaznenim djelima. Mislim, razumijete? Dakle, mislim da moramo prići drugačije, da moramo imati povjerenja da će sud procijeniti na ispravan način javni interes, da o tome treba razgovarati pogotovo kad su djela ove vrste, treba razgovarati. Što šira rasprava je uvijek dobra i javni interes će se i mijenjati. Vi kad gledate u našem javnom životu javni interes pojam se kroz desetine godina i mijenja. Mislim i tu treba također biti jedna fleksibilna sudska praksa. Mislim to je društveni tijek. Ali kažem, evo pogledajte mogu vam reći, sad sam uzeo jedan primjer ali imate jako puno primjera gdje imamo javni interes i nitko ga ne može utvrđivati nego sud. To nema drugog načina. Hvala. Nova replika, poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine ministre mi u klubu HDZ-a podržat ćemo inicijativu Autonomne ženske kuće iz Zagreba i ženske mreže iz jednostavnog razloga što smatramo i vjerujemo da obiteljsko nasilje i nasilje partnersko mora se vratiti u Kazneni zakon, ono mora, ono ne može biti u u prekršajnom zakonu jer jednostavno se ne može tretirati nasilničko ponašanje kao krivo parkiranje automobila. Ja ću vam pročitati samo tri rečenice, imam vremena. Radi se o inicijalima, situacija do 31.12.2012. gdje je potvrđena optužnica, situacija nakon 1.01.2013. ta ista optužnica je po novom zakonu odbačena, a radi se o sljedećem: učestalo je supruzi se obraćao pogrdnim riječima, kravo glupa, nemaš pravo glasa, marš u kut, lažljivice, glavu ću ti odsjeći, nisi biće žena si mogu s tobom raditi što hoću. Učestalo je na nju fizički fizički nasrtao, na način da joj je lupao glavom o zid, šamarao je otvorenim dlanom, gađao tanjurima. Malodobno dijete, novorođenče, držao je na ruci i ljuljao, skoro je novorođenče palo. Ja nemam snage pročitati sve ovo što se dešava. Dakle, potvrđena je optužnica po starom Kaznenom zakonu i članku 215.a, međutim na žalbi Općinsko državno odvjetništvo odustalo je od ove tužbe i od 1.01. je stupio novi Kazneni zakon gdje toga nema, vraćeno je Prekršajnom sudu. Na koji način će prekršajni suci tretirati i riješiti ovo? Mi vas molimo još jedanputa u ime svih, ja vjerujem u ime svih, da vratite to u Kazneni zakon onako kako je bilo. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani ministar Orsat Miljenić. Dakle, slažem se s vama. To je upravo, takva djela su nas ponukala da predložimo ovu izmjenu Kaznenog zakona da ovo što ste vi opisali bi bilo potpuno psihičko nasilje. Ali ajmo sad govoriti o ovome, samo malo, pardon. Također sam rekao da je ovo nacrt koji je na stolu i o kojem ćemo razgovarati, u svakom pogledu. Međutim, zašto je to izašlo iz Kaznenog zakona i zašto padaju te optužbe to smo mi potpuno kriva adresa to što ste me pitali jer mi taj zakon predlagali nismo. Kao što znate zakon je donesen 2011. godine, dakle trebate pitati zašto je to tada tako napravljeno i odmah vam mogu reći da nažalost sva ta djela su propala jer mi sada i ako uvedemo to natrag u bilo kojem obliku, ono se zbog načela da će se uvijek primjenjivati blaži zakon, ono što je propalo je propalo, mi ih više nećemo moći aktivirati, mi možemo ići samo pro futuro. I to je stvarni problem, a drugo je sad pitanje o kojem također treba dobro razgovarati, da li je tako kvalifikacija ispravna jer ovo što ste napisali, ja mislim da se i sada moglo, što ste rekli, kvalificirati po sadašnjem zakonu pod druga kaznena djela, ali mi ne upravljamo državnim odvjetništvom, imat ćete tu državnog odvjetnika, pitajte njega, ja vam to ne mogu odgovoriti zašto se nešto kvalificira ovako ili onako, u izradi ovog Kaznenog zakona kojeg sada mijenjamo su sudjelovali svi segmenti, sudjelovalo je državno odvjetništvo. Ja očekujem da su oni i procjenjivali da li će propadati neka kaznena djela ili ne. Dakle, to je. Samo znate, nikad nije dobro, dakle s jedne strane, upravo sam u uvodu rekao, psihičko nasilje može biti puno teže nego fizičko, moramo ga sankcionirati, ono mora biti uređeno Kaznenim zakonom, da li je ovo prava mjera ili treba još više, idemo razgovarati, za to smo potpuno otvoreni. Ali što je bilo ili nije, mi zato ovdje mijenjamo zakon. Mi ga mijenjamo zato što mislimo da ga treba mijenjati. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa ministre. Iscrpili smo replike i odgovore na repliku na uvodno izlaganje. Žele li izvjestitelji radnih tijela Hrvatskog sabora podnijeti izvješća? Ne žele. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Sada je na redu klub SDP-a Hrvatske u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite kolegice. vam lijepa poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Kad god se mijenja Kazneni zakon, naravno da je to nešto što izaziva veliki interes, kako stručne, tako još više opće javnosti. Što je i sasvim razumljivo zato što Kazneni zakon uz Ustav najvažniji je zakon jedne zemlje. Zbog čega? Zato što on štiti najvažnija dobra, život, integritet, imovinu. Što će biti u nekom Kaznenom zakonu, to određuje vladajuća politika. Što vladajuća garnitura smatra koja su društvena djela takve opasnosti da moraju naći svoje mjesto u Kaznenom zakonu? Koja su to društveno opasna ponašanja koja sa svog stajališta ocjenjujemo da moraju naći mjesto u Kaznenom zakonu i da moraju uživati kazneno pravnu zaštitu? Ja mislim upravo ono što je rekao gospodin ministar, koje su to vrijednosti kojima ćemo pružiti zaštitu, možda po prvi puta, a negdje na bolji način i sa strožom kaznom. To je kako se manifestira politika koja se pretače u Kazneni zakon. Odmah ću reći da u svakom slučaju, konačno ako nije već sada došlo do sada do izmjena Ustava da evo kroz Kazneni zakon ustanovljavamo nezastarijevanje kaznenih djela za najteže oblike najtežih kaznenih djela, a to su ubojstva. Teška ubojstva u koja spadaju ubojstva, podmukao način, iz mržnje, okrutno ubojstvo djeteta, ubojstvo policajca, višestruko ubojstvo. To su najteži oblici najtežih kaznenih djela za koje zaista nije opravdano da ih prekrije val zastare. Nažalost, točno je ono što kaže gospodin ministar, to sada će vrijediti samo pro futuro. Nažalost za sva ona kaznena, takva teška kaznena djela, a bilo je i takvih gdje nisu otkriveni ili počinitelji, počinitelji, odnosno nije utvrđeno tko je to počinio takvo djelo, oni nažalost mogu mirno spavati. Međutim, ukoliko dođe do promjene Ustava, takve promjene Ustava još uvijek su na stolu, probudit će se njihov nemir, opravdani nemir. Na kraju krajeva, sa ovakvim prijedlogom … da nismo kapitulirali pred … teških kaznenih djela. Isto tako, poručujemo i javnosti svekolikoj da takva teška kaznena djela, neka sam već nabrojila, a posebno politički motivirana kaznena djela, onaj koji je tobože ubijao iz viših interesa i tako da se smatraju najtežim djelima i da za njih nema zastare. Druga važna izmjena jeste upravo ona koja se tiče druge velike vrijednosti za čovjeka, za svakog pojedinca, to je zaštita časti i ugleda. Što je čovjek ukoliko mu oduzmemo časti i ugled? Što je čovjek koji je nevino profaniran, ocrnjen u javnosti? Može ostati i bez imovine, ona se može i nadoknaditi, ali ako ostane bez časti i ugleda, to je veliko zlo. Naizgled se čini da druga velika zaštita, a to je zaštita slobode medija bez kojeg nema demokratskog društva bi mogla na neki način biti uzdrmana i samo naizgled zaštita časti i ugleda svakog pojedinca i zaštita slobode medija naizgled su samo u prijeporu i u nekom sukobu, ali ako malo bolje pogledamo, ako malo bolje analiziramo što je to, koja su to dobra koja se štite tim kaznenim djelima, onda ćemo vidjeti da one u biti jesu zaista samo naizgled u … suprotnosti, ali da se u biti duboko prožimaju i da su u interesu demokratskog razvoja zemlje i svakog pojedinca. Zato je jako dobro da nismo posustali ni sada, a ni onda kada smo bili u procesu pristupa EU kad se to od nas tražilo ali smo se žestoko tome suprotstavili, da mi kao bivša socijalistička zemlja eto koja nije imala slobodu, u svakom slučaju ne u dovoljnoj i poželjnoj mjeri, slobodu medija, da eto sada moramo trpiti da svaki građanin može trpiti da se o njemu govori bilo što pa i na javnom mjestu, unatoč tomu što zemlje EU imaju zaštitu svojih građana od ovakvih kaznenih djela. Tome smo se suprotstavili i na tome ustraje i Vlada, resorno ministarstvo na čelu sa ministrom Orsatom MIljenićem. Zašto je to potrebno i na koji način je to definirano, čuli smo već sada, ja ću još dodatno o tome kazati. Dakle sama djela kaznena djela uvrede, kaznena djela sramoćenja i kaznena djela klevete ipak da bi osigurali slobodu medija, kada se to govori i najčešće kada su u pitanju oni koji izlaze na javnu i političku scenu bilo da se radi o političarima ili oni koji javno progovaraju, oni ne mogu uživati takav stupanj zaštite niti moraju biti tako osjetljivi, na kraju krajeva to je utvrdila i naša sudska praksa. Mi imamo jako bogatu sudsku praksu u pogledu kaznenih djela uvrede i u pogledu kaznenog djela klevete. Ako malo pratimo sudsku praksu prije četrdesetak, tridesetak onda ćemo vidjeti da je bio veliki, veliki broj kaznenih djela pred našim sudovima koja su se odnosila upravo na zaštitu uvrede odnosno na kaznena djela uvrede i na kaznena djela klevete. To je zadnjih desetak, dvadesetak naročito zadnjih desetak godina znatno opalo. Ne treba se plašiti kako će to sudovi utvrđivati. Vrlo jednostavna je definicija uvrede tko drugog uvrijedi, pa bi svako od nas mogao bi se pitati, a kako će to sud znati. Kažem to je oko toga imamo bogatu sudsku praksu. Relativno novo kazneno djelo koje je ranije bilo na neki način istaknuto definirano kao iznošenje i pronošenje nečega što može drugome štetiti to se sada naziva sramoćenjem. I zaista je bilo potrebno preciznije ga definirati, ali jednako tako nemojmo smaknuti s uma da postoje izuzeci kada to djelo iako je formalno učinjeno, ali postoje izuzeci kada nema protupravnosti. A to je u slučajevima kod ovog kaznenog djela kada je netko opravdano, a naročito se to odnosi na novinare smatrao da je u interesu javnosti da se to objavi i da je imao opravdanog razloga to vjerovati što tvrdi. Naravno da će nam i tu biti potrebno izgraditi sudsku praksu ali to je zadaća druge, treće grane vlasti, sudbene vlasti, ali naša je zadaća da to što preciznije definiramo. Preciznije tako da se odnosi na konkretan slučaj, ali i dovoljno apstraktno da obuhvati sve slučajeve. Mi smatramo da time nije ugrožena sloboda medija, dapače medijima se olakšava Znamo kako novinari rade i žive u vrlo teškim okolnostima, u okolnostima globaliziranog i vlasništva nad medijima, kada korporacije zajedno sa vlasničkim strukturama utječu na njih. Na neki način oni su se iskobeljali iz ralja politike u dobroj mjeri, ali zadesila ih je nova nevolja, a to je utjecaj velikih korporacija, veliki utjecaj onih koji imaju financijsku moć. I zato nije slobodan novinar onaj koji po zadatku svjesno govori o nekome laži. I svi će se složiti da im treba zaštita u onome pogotovo u istraživačkom novinarstvu, ali i u onome što se svakodnevno događa što je od interesa javnosti da se ljudi i pojave da se na njih ukazuje, da se prokazuju jer to je dobro, to je zdravo za jedno društvo. Na kraju krajeva ne treba smetnuti s uma koliko su mediji bili od važnosti i još uvijek jesu u demokratizaciji društva. Prema tome, evo na ovakav način kako se sada to regulira nađen je dobar omjer da se zaštiti istina, a da se prokaže laž i sve ono što je loše, da ni u kom slučaju ne dođe do relativizacije istine i laži jer onda je sve dozvoljeno i nijedna više profesija ne može dobro obavljati svoj posao. Ponovit ću i to jer to često izaziva prijepor, poseban odnos političara da oni ne smiju biti mimoze, da moraju više trpiti nego oni koji nisu na javnoj sceni. Ali to ne znači da su dužni trpiti, niti isto tako i novinari jer i novinar tuži novinara, čak i čitatelji, imamo različite kombinacije, da svatko mora biti zaštićen ukoliko neko svjesno, namjerno nekoga vrijeđa, kleveće ili širi neistine. Eto tako kažem i pozdravljam da se ustrajalo u zaštiti važnih dobara, časti i ugleda i da se na ovakav način i pomaže pravosudnoj vlasti, ali točno znade što je dozvoljeno, a što nije. Iznositi istinu je dozvoljeno, zabranjeno je lagati. To je jako važno da bi svi mogli polučiti svoju ulogu koja im je dana. Posebno je to važno i za naše političare, za zviždače koji upozoravaju ali kojima to netko, ali mnogima to ne odgovara i mnogi su se našli u teškoj poziciji da su blaćeni. To što se netko ismijava, to su političari na neki način, to je već rekla sudska praksa i dužni trpjeti. Ali klevete i laži nisu dozvoljene. To ne dozvoljava ni jedno društvo. Međutim, važno je napomenuti da za ovakva djela ipak nije predviđena kazna zatvora, da je predviđena samo novčana kazna. Ali i na taj način poslana je poruka javnosti. Jako je dobro što Vlada u zaštiti obitelji predlaže kazneno djelo psihičkog nasilja u obitelji. Smatramo da se na takav način štiti obitelj. Nažalost oni koji progovaraju u ime obitelji o ovome ne progovaraju ali je ostalo nama da o tome govorimo. Bez obzira dakle koji je sastav obitelji, koji je partnerski odnos, bračna, vanbračna zajednica, istospolne zajednice nećemo dozvoliti da se nasilje u obitelji na neki način ignorira. Danas smo čuli ovdje od oporbene zastupnice i zaista je potresno što smo svi dobili od mnogobrojnih ženskih udruga koje se bave posebnom, ne samo nekakvom načelnom zaštitom nego koji su u neposrednom kontaktu sa ženama koje trpe nasilje da se uvede ponovo kazneno djelo nasilničko ponašanje u obitelji. Mi svi znamo što je nasilničko, u obitelji na javnom mjestu, i to nikada nije prijeporno i u sudskoj praksi, onda ne može biti prijepor sudskoj praksi ni nasilničko ponašanje u obitelji. Tim više što svi mi koji dolazimo iz prakse i znamo da teške tjelesne povrede, da smrt, uvijek tome je prethodilo nasilničko ponašanje. Zato shvaćam kolegicu kojoj je teško to čitati ali kako je to bilo lako dignuti ruke 2011. godine kada je kazneno djelo nasilničkog ponašanja u obitelji nestalo iz Kaznenog zakona, prebačeno je u prekršajnu odgovornost. Istina je i ovo što ministar kaže postojali su onda i različiti oblici drugih kaznenih djela po kojima se to moglo kvalificirati ali ipak nije i zato je dobro i na to dobro ukazuju ženske udruge udruge ali isto tako vidimo i velike aktivnost i u Europskoj … …/Upadica: Hvala lijepa./… … Uniji da se posebno zaštite žene i uvede kazneno djelo nasilničkog ponašanja u obitelji. Hvala. **Leko,

vi ste rekli da je tu sudska praksa pokazala na neki način dobar put ili dobar hod ovih 10 godina, ja se s vama ne slažem. Opet ću se vratiti na onaj moj primjer, ne da govorim o sebi ali kao primjer i to je i gospodin ministar i govorio i vi ste govorili, treba zaštiti političare a nismo zaštićeni. I ovaj prijedlog zakona ga dovoljno ne štiti političare niti istinu. Treba explicite staviti u zakon ako je izrečena istina ne može …/Govornik se Konkretno, mene je hrvatska dalekovidnica pozvala u treći dnevnik da kao predsjednik splitskog HDZ-a iznesem svoj stav zašto mi nećemo, naši vijećnici sutra na gradskom vijeću glasati za tog Mucala. Ja sam pozvan na televiziju, ja nisam sam govorio ni tražio. Dao sam obrazloženje nećemo zato što ga tri ministra nisu potvrdila jer je nesposoban, još je uz to Prema tome ja sam kao javna osoba i u svojoj obrani, u svojoj, na sudu sam to napisao da ne mogu biti optužen kao predsjednik jedne političke stranke, kao javna osoba itd., ne sud to nije. Taj Puljić i ta Sovjetka oni nemaju pojma, takvim sucima treba zabraniti da sude ne u ovoj državi nego i u bilo kojoj drugoj državi. I nije ni ovim prijedlogom to dovoljno spriječeno, to hoću reći da se spriječi, izgovor istine mora biti nesankcioniran. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. I ugasite svoj mikrofon poštovani kolega. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Slažem se kolega da političari moraju biti zaštićeni ali morate zapamtiti kada se zakonito ponašaju i kada govore istinu. Ja ne znam u vašem slučaju o čemu se radilo ali ono na što date se naslutiti da ste vi raspolagali nekim dokumentom koji političar, koji zastupnik nije mogao biti u posjedu dokumenta, pa ste dobro i prošli jer se moglo postaviti pitanje kako ste vi uopće došli do takvog dokumenta. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Marin Jurjević, replika. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Apsolutno podržavam predložene Izmjene Kaznenog zakona ali mislim da ne bi trebali stati na tome. Mislim da bi mi kao Hrvatski sabor kao vrhovno zakonodavno tijelo trebali uraditi sve da se zapriječi kultura nasilja u Hrvatskoj. Vi znate da smo mi narod koji kaže da je batina izašla iz raja, tko se tuče taj se voli. Te narodne mudrolije stvaraju okvir u kojem izgleda da je normalno da kućni Tarzani mlate žene, svoju djecu itd. i time još u nekakvim deformiranim oblicima društvene svijesti stječu ugled kao kućni macani, Herculesi itd. koji na nemoćnijim, slabijima od sebe iskaljuju i dokazuju svoju muškost itd., nakaradnu shvaćenu muškost. Zbog toga ja mislim da bi još neka djela trebala ući u onaj krug najtežih oblika kaznenih djela kao što su nasilja nad djecom. Tu mislim prije svega na seksualno nasilje nad djecom i mislim da bi tu zapriječene kazne trebale biti jednake kao kod najtežih oblika ubojstava a to je 40 godina zatvora, nezastarijevanje. Ta djeca su uništena, ona su ubijena, ubijena su unaprijed, njihov život više uglavnom nije na razini onoga što bi bilo da se to nije desilo itd. Takve manijake treba kazniti najstrožim kaznama, u to sam uvjeren. Jednako tako žrtve silovanja koje nakon toga izvrše samoubojstva indirektno je na njima izvršeno ubojstvo i za takve luđake kojih ima nažalost, luđake ne bi rekao luđake jer bi onda išli na psihijatriju, ne, nego bi ih kaznio, takve zločince bi kaznio također sa najstrožim zapriječenim kaznama, 40 godina nezastarijevanje. A isto tako trebali bi razmislit što radit s ovim manijacima koji s automobilima kao oružjem ubijaju ljude nevine po ulicama. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana kolegica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite Evo potvrdili ste koliko je potrebno da nasilničko ponašanje ponovo uđe u Kazneni zakon, da smo imali takvu jednu definiciju, da onda vidimo hoće li psihičko nasilje biti i poseban jedan oblik ili će biti samostalno kazneno djelo, ali temeljno kazneno djelo mora biti nasilničko ponašanje. A zašto ono još uvijek, iako smo ga imali u Kaznenom zakonu, imamo i sada različite oblike pod koja se mogu takva ponašanja sumirati, ipak dobro uočavate kolega Jurjeviću da još uvijek takvo ponašanje, nasilničko ponašanje u obitelji ne izaziva adekvatnu društvenu osudu, pa onda i kroz Kazneni zakon želimo to promijeniti. Isto tako kad spominjete djecu, djecu, mi smo dosta toga mijenjali i pooštravali kazne, međutim slažem se s vama i pooštravali i produljivali rokove zastare, ali treba ozbiljno razmisliti o ovome što govorite jer djeca su nažalost najčešće žrtve onima koji su najbliži, kojima su djeca ako i nisu roditelji ili susjedi ili povjereni na odgoj, pa čak i na vjerski odgoj. I tu ne može biti skrivanja pod tapet da bi se zaštitila nekakva profesija ili ugled nečiji. Djeca tu moraju imati primarnu zaštitu, a kad se ukazuje na negativne oblike koje u bilo kojoj profesiji se mogu uočiti onda je to za čistoću te profesije, a ne protiv. Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Jadranke Kosor. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice Ingrid Antičević-Marinović. Oko slobode medija i zaštite časti i ugleda slažem se, ta dva načela nisu i ne mogu biti u sukobu. Dakle mediji moraju raditi svoj posao, ali mi koji odlučujemo o zakonima moramo odlučiti da se čast i ugled svake osobe zaštiti na maksimalan način. Ja ću reći dva primjera, naime činjenica jest da mediji ako nešto ne smiju, kao ni bilo tko od nas, sijati i promovirati mržnju, gnušanje, gađenje, prijezir, to mediji ne bi smjeli raditi. Nedavno smo evo svjedočili u jednoj javnoj polemici da jedan ugledni intelektualac, neću nikome spominjati imena namjerno da ih ne promoviram, jednu skupinu ne istomišljenika oko jednog važnog pravosudnog pitanja proglasio odmah bez pardona zločinačkom organizacijom. Dakle to je on fino napisao i oni su svi bili svrstani u zločinačku organizaciju, dakle jedna skupina isto tako uglednih intelektualaca i političara i bivših pravosudnih dužnosnika itd. i nikome ništa, nikakve osude javnosti. Naravno, nitko od njih ga neće tužiti. Ili jedan novinar, zapravo komentator "vrlo ugledan" koji godinama primjerice piše o bivšoj ministrici branitelja, dakle govorim o sebi, primjerice opetovano ovakve konstatacije. Ona je za svako samoubojstvo hrvatskoga branitelja sebi kupila šešir, svako samoubojstvo hrvatskoga branitelja ona je slavila. Ona je, citiram, ona je ista kao Adolf Hitler primjerice. I dalje je to ugledan, pod navodnicima dakako za mene, komentator, i dalje piše i dalje usmjerava hrvatsku javnost. Dakako, govorim sada i o sebi, nisam tužila, ali mislim da su to pravi primjeri sramoćenja koje bi sudska praksa svakako morala jasno i precizno odrediti kao sramoćenje. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana kolegica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Mislila sam vam nešto općenito odgovoriti, ali odgovorit ću vam vrlo osobno. Cijenim Mnogi ovdje političari ne govore o onome što je opće dobro, da se zaštiti istina i što je u interesu medija i svakog novinara koji bi najrađe da ovakvih kaznenih djela uopće nema, šute o tome ili javno se zalažu za to, ali kada im je najmanje povrijeđen ne ugled nego samo taština, trče pred sud i sude i Vi niste nikada tužili, nisam ni ja i mnogi koji o tome otvoreno razgovaraju jer im je u interesu upravo sloboda medija. Ako netko stalno govori protiv nekoga, vrijeđa ga, kleveće ga, bez činjenica, bez uzročno-posljedične veze, vjerujte ne govori zato što mu se vi ne sviđate nego jednostavno ima takvu zadaću i mi moramo se založiti jer su novinari nemoćni u odnosu na vlasnike i vlasničku strukturu. I to smo mi dužni i kroz ovaj zakon im to osigurati, ali i o Zakonu o informiranju, veća njihova sloboda u odnosu na urednike i u odnosu na vlasnika, kako bi mogli uopće svoju zadaću polučiti. Jer sloboda medija ne postoji radi novinara nego radi građana. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Branko Vukšić, replika. Uvažena kolegice Antičević-Marinović, vi ste i mnogi prije vas su govorili, a i ovdje u tekstu kad se spominje nasilničko ponašanje u obitelji koje treba slažem se sa svima vama strože kažnjavati, naročito kad se odnosi na psihičko nasilje, ono postoji s obiju strana, s muške i ženske strane. Pa prema tome, radi korektnosti treba spominjati i to da postoji i nasilje psihičko nad muškarcem. Poštovana kolegica Đurđica Sumrak, replika. Nisam vidio kolegice. Nisam rekao da nije dignula, nego da nisam vidio, onda bi mogla tuknut. odgovor na repliku. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa naravno da postoji, tako je i stipulirano. Dakle, nije kazneno djelo kad muškarac vrši nasilje nad ženom nego nego bilo tko, bilo da se radi o ženi ili o muškarcu ili o istospolnim partnerima. Ali ne možemo izbjeći činjenice da to muškarci najčešće čine. A zašto to čine? Jer su fizički jači od žena. I zašto to čine? Jer to mogu činiti, a mi ih želimo u tome spriječiti. u tome spriječiti. Jer ponovit ću, dakle nasilničko ponašanje je potrebno i ono nije pokriveno teškom tjelesnom povredom ili čak kad nastupi smrt. To su onda druga kaznena djela. Ali ono je jako opasno zato što to traje godinama, zato što to traje dugo, iscrpljuje ženu, iscrpljuje djecu i na kraju krajeva uvijek prethodi ili teškim ranjavanjem, ozljeđivanjem i na kraju smrću.

vidjela kroz vaše izlaganje da se slažete zaista i vi želite i ne vjerujem vam da nitko ovdje je protiv toga da se i podrži inicijativa i da se založimo za to da to nasilničko ponašanje i u obitelji uđe u Kazneni zakon. Kažete, lako ste digli ruku 2011. a zaboravili ste reći koliko je puno u stvarnosti učinjeno do te 2011. godine kako bi se i kažnjavalo nasilničko ponašanje u obitelji i prema i muškarcima i ženi, ali i prema djeci. Ima protokol o postupanju i sve. Ali zar nismo došli konačno na još jednu razinu više? Zar ne možemo preskočiti tu još jednu stepenicu i ne optuživati se vi niste ili mi jesmo, pa evo založiti se za to da uđe i to u Kazneni zakon. Jer zaista, kad netko kaže da je učinio kazneno djelo ili prekršajno već i sama ta izrijeka ima jednu težinu da je to kazneno djelo od onoga prekršajnog. Vjerujem bez obzira možda koliko je nešto prekršajno skupo, ali kazneno ipak ima jači dojam. I mislim da će se još do drugog čitanja sigurno o tome razmisliti i da će se to ipak vratiti u zakon. Evo hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Vjerujem ne samo da će se vratiti u zakon, nego ponavljam to nije trebalo izaći iz zakona. Jer kad smo bili u mogućnosti na vlasti tada smo uveli to kazneno djelo, kad ste došli vi, vi ste ga dekriminalizirali, prebacili u prekršajnu zonu. klub SDP-a stoji na stajalištu da je to ponašanje takve opasnosti da ima mjesta u kaznenom zakonu. I evo, s obzirom da vidim da ćete vi to podržati, mislim da pogotovo svi ovdje, a pogotovo žene bez obzira na političku opciju moraju se posebno za to založiti jer su žene najčešće žrtve tog oblika nasilja u obitelji. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana kolegice. Na redu je Klub nezavisnih zastupnika Linić, Vukšić, Nedžad Hodžić. Zastupnik, izvolite. Branko Vukšić u ime kluba. potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Dobro je što ministar pravosuđa sluša, dobro je što ministar pravosuđa čuje, dobro je što ministar uvažava primjedbe i dobro je što priznaje pogreške ili svoje vlastite ili pogreške koje su nastale prije njega. Dobro je što uočava pogreške u sudskoj praksi, iako sudsku praksu ponekad sa ovoga mjesta nekritički brani, a brani neobranjivo, ali to je vjerojatno njegova obveza. Dobro je što izmjene i dopune Kaznenog zakona idu u dva čitanja. Dobro je što je održano više desetaka javnih skupova na kojima se govorilo o nedostatcima, nejasnoćama i odveć rastezljivoj primjeni Kaznenog zakona. Posljednjih mjeseci ili godinu i više dana primjene Kaznenog zakona najviše je pozornosti izazvala primjena odredbi o uvredi, sramoćenju i kleveti. Prvo razjasnimo što je što, jer mnogi sva tri srodna pojma trpaju u isti koš. Uvreda je riječ ili postupak kojim se vrijeđa, nanosi nepravda ili sramota kojim se pogađa dostojanstvo drugoga. Osim uvrede časti znana je i u terminologiji, ali i ne tako dalekoj sudskoj praksi uvreda veličanstva. Primjenjivala se u pravosuđu socijalističke Hrvatske. Uvreda veličanstva je zakonski kažnjiv čin protiv dostojanstva suverena, a bivša ga je Juga imala. Zbog uvrede dostojanstva suverena, recimo Tita završio je u reštu poznati glumac Boris Festin koji je napravio krimen zbog neprimjerenog općenja sa suverenom. Kako su došli u kontakt mrtvi Tito i Festini? U birtiji, Festini za šankom, a Tito na slici iznad iznad šanka. Na sreću takvih suverena više nema. Ima istina suverenskih taština. I njih narod s pravom izruguje. Sramoćenje je čin kojim posramljuje, nanosi nekome sramotu. Pa možete sramotu nanositi i samom sebi što u politici nije rijedak slučaj. Na žalost sami sebe ne možemo tužiti. Kleveta je lažna glasina o nekome koja se širi zlom namjerom. Širenje glasina u politici nazivaju spin. Širenje glasina je dakle legalizirano. Ruku na srce, najteže je u javnom prostoru, u javnom govoru i javnom djelovanju tvrditi, dokazati pa čak i razlučiti uvredu, sramoćenje i klevetu. Naročito ako i zakon nejasno propisuje, a sudska praksa nakaradno tumači i primjenjuje. S pravom je najviše javnoga povika bilo upravo na odredbu kaznenog djela protiv časti i ugleda. Uostalom u društvu u kojemu su pogažene sve vrijednosti, u društvu u kojemu nedostaju i minimalni kriteriji čak i neugledni inzistiraju na ugledu, čak i nečasni rovovski brane svoju čast. U ovome trenutku se vodi oko 40-ak postupaka protiv onih koji su navodno javno osramotili druge. Čime? Pa istinom. Ali ne istinom o seksualnoj orijentaciji vlasnika tvrtke već o njegovom muljanju, lošem poslovanju, mutnim poslovima s državom. Osramotila ih je javno iznesena istina o trošenju javnoga novca. Slučaj je to, ja ću govoriti o slučajevima imenom i prezimenom, Medikol protiv novinarke Slavice Lukić. Slučaj je to eklatantnog ataka suca na slobodu medija. Kao što je grubo nasrtanje na slobodu medija presuda protiv RTL-a ili HTV-a, a samo zato što su emitirali RTL napominjem uživo izjave premijera Milanovića u kojima je navodno oklevetao Milana Bandića. A što su trebali novinari napraviti da spriječe tobožnju klevetu? Valjda su unaprijed trebali pitati Milanovića što će govoriti, ako im on otkrije odgovore na njihova pitanja trebali su ga po sucu ili sutkinji izbaciti iz studija. A što ako im Milanović ne otkrije sve odgovore, a intervju ide uživo? Svejedno će biti medij kažnjen. Ako pak izjavu ili razgovor snime za kasnije emitiranje trebaju li premijera ili predsjednika države koji imaju sve informacije ovog našeg malog vilajeta na pladnju cenzurirati? I nakon te sudske nakarade i nakon tog grubog, siledžijskog gaženja slobode medija nađu se bivši i sadašnji suci koji visoko uzdignuta čela brane sramotu svoje struke. Zašto? Zato što su zaštićeniji od ličkih medvjeda. RTL pa ni HTV ne mogu i ne smiju odgovarati zbog tvrdnji koje je izrekla najmoćnija politička osoba, hrvatski oligarsi daleko više drže uzdi u rukama od premijera i oni su nadređeni premijeru. Za klevetu može odgovarati samo Milanović, a ne medij koji je Milanovićeve riječi prenio. Žalosno je što suci ne razumiju ulogu medija. Možda i ne treba ukinuti odredbu o sramoćenju, ali je treba zbog neujednačene sudske prakse, zbog sudaca koji bi u roku keks izbacili iz američkog ustava prvi članak koji najjednostavnije, najkraće i najpreciznije kaže ono što sucima smeta, mediji su slobodni. Zbog takvih sudaca treba dodatno pojasniti, konkretizirati odredbe o sramoćenju. Sada će nadam se svima biti jasno što jest, a što nije sramoćenje. U prijedlogu piše nema kaznenog djela teškog sramoćenja ako počinitelj dokaže istinitost činjenične tvrdnje koju je iznosio ili pronosio ili postojanje ozbiljnog razloga zbog kojeg je povjerovao u njezinu istinitost. A opet je privatnost zaštićena odredbom da se iz teškog sramoćenja ne mogu izuzeti činjenične tvrdnje koje se odnose na osobne ili obiteljske prilike. A što ako je u pitanju obiteljski A što ako je u pitanju obiteljski posao, kao u slučaju Medikola? Hoće li i to suci tretirati kao privatnost? Netko misli možda da pretjerujem, pričekajte prvi sličan slučaj pa ćete vidjeti da ovo nije pretjerivanje. Prije nego što je u kazneno-pravnu literaturu uveden pojam sramoćenja razmišljalo se o terminu ogovaranje. Koji bi to tek bio pravosudni raspašoj. Svaki bi se trač na kavi, primjerice na špici, mogao tužiti. Kleveta je naravno teže kazneno djelo od sramoćenja i lakše ju je dokazati, međutim i tu ima jedan veliki ali. Čak i kad se utvrdi da je primjerice medij objavio laž treba dokazati da je taj medij znao da je riječ o laži. Prava kleveta je svjesno iznošenje lažne tvrdnje. Po ovome prijedlogu sud može osloboditi okrivljenike koji su pogrdne, podrugljive dakle difamantne tvrdnje iznijeli u javnom interesu. Ako se usvoji ta odredba novinari ali i osobe koje sudjeluju u javnome životu mogu barem malo odahnuti. Dobit će novinari, mediji i javne osobe i što je najvažnije javnost, a izgubiti odvjetnici i suci koji itekako vole procese u kojima su protagonisti Milan Bandić, Milanović, Predrag Matvejević ili neke druge javne poznate osobe jer to je besplatna jaka reklama. Predlažu se u Kaznenom zakonu i promjene odredbi koje tretiraju nasilje u obitelji na način da se što više zaštiti žrtva ali i dat ćemo amandmane u drugome čitanju, oštrije kazne nasilnici, oni koji fizički i psihički nasrću na bračnog partnera. Konačno se jasnije prepoznaje psihičko nasilje koje ostavlja snažnije i dugotrajnije posljedice od fizičkog nasilja. Od predloženih izmjena i dopuna Kaznenog zakona izdvojit ću promjene koje se tiču i saborskih zastupnika te promjene kojima su obuhvaćene službene i odgovorne osobe. Sada važeći zakon poznaje kazneno djelo podmićivanja zastupnika, bilo saborskog, bilo zastupnika u lokalnim predstavničkim tijelima. Dokaže li se podmićivanje podmićenima se prijeti kaznom od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Za korupciju nezastupnika, znači pod navodnicima "običnih građana" dakle drugih građana propisane su teže kazne. Kazne za zastupnike kao i za primjerice suce, ministre trebaju biti strože a ne blaže. Zakon nas sada barem izjednačava u kažnjavanju. No pitam se tko će i je li ikad pokušao podmititi zastupnika? Podmićuju se zastupnici, ali tko podmićuje zastupnike? Jedni druge, odnosno zastupnike podmićuju, od … i Bukovića, stranke. Bilo je svih ovih godina, u pravu su branitelji bivšeg Vukovarskog gradonačelnika, takvo podmićivanje legalizirano. Bio je to dio političke nekulture u Hrvatskoj, sposobni su se smatrali oni koji su zastupnike, vijećnike češće i jeftinije podmićivali, što novcem, što položajima, što radnim mjestima za rođake i prijatelje. Međutim, tko će izvan političke sfere podmićivati zastupnika? Nitko pametan jer od toga ne može imati nikakve koristi ili može imati zanemarive koristi. Hrvatskim je … u interesu dakako da se u Saboru izglasavaju zakoni koji im osiguravaju siguran nezasluženi profit. Zar će onda ti … ili tajkuni ići od zastupnika do zastupnika i nuditi im kuverte s lovom? Neće. Tajkuni podmićuju one koji imaju stvarnu moć, a ti koji imaju stvarnu moć nisu na ovoj strani Markova trga, nego na onoj drugoj strani Markova trga. U ostalom, sudski procesi koji se vode protiv HDZ-a, Sanadera i još nekih visokih dužnosnika i stranke i Vlade potvrđuju moju tezu. Nasilju psihičkom i fizičkom sve su više i češće izloženi profesori, učitelji, nastavnici, liječnici i drugo medicinsko osoblje. Zbog toga se ukazala potreba da se učitelji i liječnici više zaštite, da se zaštite na razini službenih osoba u koje spadaju državni dužnosnici i službenici, dužnosnici službenici u lokalnoj samoupravi, sudci, sudci porotnici, članovi državnog sudbenog vijeća, arbitri, javni bilježnici. Ovim se izmjenama i dopunama zakona, Kaznenog zakona osigurava viša razina zaštite onih o kojima ovisi naša budućnost pa i naši životi, nastavnika i medicinskog osoblja. Oni nisu državni ni lokalni dužnosnici, oni su životni dužnosnici za sve nas, za sadašnja i buduća pokoljenja i zato ih treba štititi. A nas sve građane treba štiti od onih koji neovlašteno upadaju i računalne sustave, programe i podatke. Šteta od takvih kaznenih djela može biti itekako velika, zato i kazne za hakiranje moraju biti kudikamo veće. Na početku u svom izlaganju ministar Orsat Miljenić koji sa užitkom radi svoj posao što se vidi i govori uvijek o stvarima o kojima treba govoriti, kaže da su procesi izmjena trajni, … mijena stalna jest. Slažem se i sa odredbom … teških ubojstava, ali se slažem sa svim onim kolegicama i kolegama koji su govorile da nasilje u obitelji mora biti kazneno djelo i da se mora oštro kažnjavati. Slažem se u potpunosti sa Marinom Jurjevićem, zastupnikom SDP-a koji kaže da seksualno nasilje nad djecom treba najteže kažnjavati, kažnjavati sa 40 godina zatvora i to bez zastarijevanja. Nadam se da će ministar kao i obično uvažiti sve primjedbe i da će do drugog čitanja biti popravljeno ono što treba popraviti. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. Na redu je klub HNS-a i poštovani zastupnik Igor Kolman. Izvolite kolega Kolman. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, poštovani ministre u nematerijalnom obliku zajedno sa suradnicom. Da, ove izmjene i dopune zaista su prvenstveno čini se posljedica problema koji su uočeni u praksi i to je, rekao je to i moj prethodnik, to je za svaku pohvalu. Različitih tumačenja određenih odredbi, dvojbi oko tumačenja odredbi koje su se tu pojavljivale i ta vrsta intervencije svakako je za pohvalu i mi ju podržavamo. Najviše problema je izazvalo to nesretno kazneno djelo sramoćenja, uključujući i u javnosti vrlo vidljiv slučaj … Slavice Lukić, također ovdje već spomenut koja je osuđena za to kazneno djelo i zbog svega toga naravno u javnosti su se pojavile vrlo vjerojatno opravdane sumnje da je rješenje koje se sada ovim zakonom mijenja imalo obilježja ograničavanja slobode informiranja. Ovim prijedlogom osim što je ime djela i sramoćenje promijenjeno u teško sramoćenje, uvodi se i nova odredba kojom se proširuju razlozi isključenja protupravnosti, to je članak 25. ovog priloga iz zakona koji kaže da nema kaznenog djela ako je počinitelj njihova obilježja ostvario u znanstvenom, stručnom, književnom, umjetničkom djelu ili javno informaciju o obavljanju dužnosti propisane zakonom, političke ili druge javne ili društvene djelatnosti, u novinarskom poslu ili obrani nekog prava, a to je učinio u javnom interesu ili iz drugih opravdanih razloga. Mi se slažemo s tumačenjem da će ova odredba olakšati obranu, prvenstveno novinarima prema kojima čini se je na neki način oštrica korištenja ovoga kaznenog djela bila usmjerena, ali iskreno rečeno, klub HNS-a zapravo išao bi tu i korak dalje i mi smatramo da bi se kazneno djelo sramoćenja, odnosno teškog sramoćenja, pogotovo u ovoj novoj formulaciji zapravo komotno moglo i maknuti iz zakona u cjelini, pogotovo jer i dalje imamo uvredu i klevetu kao, da se tako nestručno izrazim, kao temeljna kaznena djela protiv časti i ugleda. Sljedeća novost u ovom prijedlogu je i psihičko nasilje u obitelji kao zasebno kazneno djelo, to svakako u potpunosti podržavamo. Tu bih želio naglasiti da se ovom odredbom približavamo i obvezama iz konvencije Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, to je tzv. Istanbulska konvencija. Ako mi dozvolite jednu kratku digresiju o tome, dakle ona je, to je konvencija koja nasilje nad ženama definira kao nasilje koje je prema ženama usmjereno prvenstveno zato što su žene. Ona naglasak daje na prevenciju, ali i obvezuje države da poduzmu sve mjere prevencije zaštite žrtve i procesuiranja počinitelja. Stupila je na snagu 1.8. ove godine, nakon što je ratificiralo 10 zemalja članica. I ono što želim naglasiti i zašto govorim o toj konvenciji je da Hrvatska jeste potpisnica Istambulske konvencije ali ju još uvijek nije ratificirala. I u tom smislu klub HNS-a smatra da bi bilo dobro da do kraja ovog mandata Hrvatski sabor ratificira konvenciju i mi članovi Izaslanstva Hrvatskog sabora u Vijeću Europe s obzirom da je to konvencija Vijeća Europe sasvim siguran sam da ćemo se aktivno i proaktivno uključiti i u taj proces ratifikacije ove konvencije. Međutim da se vratim na prijedlog zakona. HNS također u potpunosti podržava odredbu o nezastarijevanju teškog ubojstva odnosno terorizma i ubojstva osobe pod međunarodnom zaštitom kao posebnih oblika teškog ubojstva, podržavamo i utvrđivanje male vrijednosti stvari, imovinskog prava, imovinske koristi na isto tako i smanjenje kaznenih okvira kod kaznenih djela krađe i teške krađe posebno ovdje. Zbog toga imajući na umu da se radi više od 30% ukupnog broja prijava prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima i u tom smislu ovaj prilog ostavlja nešto veći manevarski manevarski prostor u upravo procesuiranju maloljetnika i mlađih punoljetnika za kaznena djela krađe i teške krađe, dakle to isto smatramo dobrom promjenom i dobrim napretkom. Kazneni okvir je povećan s druge strane kod kaznenog djela podmićivanja zastupnika, izjednačen sa ostalim koruptivnim djelima što također podržavamo. Kolega Vukšić je već o tome govorio ali ja sam razmišljajući o tome zaista imao dojam da bi okrivljenik za kazneno djelo podmićivanja zastupnika bi se mogao na sudu braniti i neubrojivošću jer zaista nije sasvim jasno s obzirom i na moć i ugled koji trenutno uživamo zašto bi netko pri zdravoj pameti uopće išao podmićivati zastupnika. Ali apsolutno naravno slažemo se da mi ne možemo biti povlašteni i oni koji pokušavaju podmititi povlašteni u odnosu na druga djela podmićivanja koja su propisana zakonom. Dakle HNS podržava i te i sve ove druge izmjene Kaznenog zakona o prostituciji, upadu u računalne sustave i svemu onome što se ovim zakonom predviđa, nametljivog ponašanja, to je isto vrlo važno, a nije spomenuto do sada. Dakle to nametljivo ponašanje koje uključuje neobično je formulirano ali to je uhođenje čovjeka i pokušavanje nasilno i agresivno pokušavanje uspostavljanja kontakta koji nije željen. Uključujući onda naravno i odredbe o otmici odnosno protupravnom oduzimanju slobode. Stvar koju posebno naglašavam kao posebno važnu koju podržavamo je povećana zaštita prvenstveno učitelja, profesora i zdravstvenog osoblja. Dakle kada se radi o prisili ili prijetnji prema između ostalih ali u prvom redu učiteljima, profesorima i zdravstvenom osoblju kazneni postupak pokreće se po službenoj dužnosti. To podržavamo i zaista je sramota da mi skoro na dnevnoj bazi u medijima kroz medije svjedočimo slučajevima prisile, prijetnji i nažalost i fizičkog nasilja nad ljudima koji rade u obrazovnim i zdravstvenim institucijama. Jedna napomena pred kraj, svi smo dobili prijedloge amandmana Organizacija Kontra, Rišpet i Ženska mreža Hrvatske o nasilničkom ponašanju, dakle bilo je govora s jedne strane nasilničkog ponašanja u obitelji, drugo nasilničko ponašanje prvenstveno u tekstu nasilničkog ponašanja koje je inspirirano mržnjom, to su teme o kojima bi trebalo ozbiljno razmisliti i ja vas ministre molim do drugog čitanja vidite na koji način se ti amandmani odnosno sadržaj tih amandmana i prijedloga mogu uklopiti u konačni prijedlog zakona. I da zaključim, HNS što je vjerojatno vidljivo iz ove rasprave podržava izmjene i dopune ovog zakona. zakoni su živi organizmi, dobro je da se prilagođavaju praksi pogotovo ovakvi zakoni koji ovise i o sudskoj praksi i o provedbi, dnevno se testiraju, dnevno se primjenjuju. I to je pozitivno da ste došli Hrvatski sabor sa ovim izmjenama i dopunama koje su na taj način kreirane. I jedino ponovit ću to što za nas ostaje na neki način visiti u zraku je to djelo sramoćenja odnosno teškog sramoćenja za koje nismo u potpunosti sigurni imali li uopće zapravo smisla. U svakom slučaju hvala vam.

i ne bježi se od toga niti sami bježite u svojoj raspravi, dapače vi je do neke mjere i posebno uzdižete da je izazvala prijepor u praksi i da je zaista naša zadaća ovdje da preciziramo određena kazana djela da bi se vidjelo što je to i zakonodavac htio, a time se i pomaže, ponovit ću, pomaže sudbenoj vlasti oni koji primjenjuju zakon da lakše dođu do prave odluke, a i bolje se štiti onda dobro koje je tim kaznenim djelom zaštićeno. mi smo svi ovdje svjesni da je velika kritika na sudbenu vlast, na zakonodavnu vlast međutim ne možemo pobjeći od toga da je i ovo kazneno djelo u službi zaštite novinara i slobode medija. Mediji su ja bih ponovo to istaknula slobodni govoriti o kritici ostalih grana vlasti. međutim koliko oni mogu reći nisam nešto objavio jer mi to urednik ne da. To ćemo mi možda po kuloarima čuti, ali to se ne događa. Zašto? Zato što bi ih proglasili da nisu odani vlastitoj medijskoj kući, da su nepoželjni, da bi im se onda smanjila plaćali ostali bez posla i tome su mediji svakodnevno izloženi i oni nisu sposobni se tome oduprijeti niti se mogu tome oduprijeti. I zato je naša zadaća da o tome govorimo. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Igor KOlman. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Sabora, zahvaljujem kolegice Antičević-Marinović. Ja sam čuo i u vašoj raspravi argumentaciju koja je i logički i sadržajno, vašu mi se čini ispravna i nemam tu dojam da je situacija crno-bijela i vi ste zapravo u pravu i ja bih se mogao složiti s vama i u većem dijelu se slažem s vama. Nama se čini dakle u toj analizi da sada još sa ovim dodatnim isključenjem protupravnosti je zapravo upitno ima li sada više ta odredba o sramoćenju uopće smisla da ostane u zakonu uz napomenu da i dalje ostaju uvreda i kleveta kao djela koja su i dalje na snazi kao nešto što može biti utuženo. I u tom smislu se nama čini da sramoćenje zaista sa ovim dodatnim isključenjem protupravnosti više i nema puno smisla. Iako naglašavam i vašu argumentaciju razumijem i slažem se i mogao bih se u određenim okolnostima u potpunosti i složiti s njom. Poštovani kolega Miroslav Tuđman, replika. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Kolman, opet ja bih isto vezao za ovo pitanje sramoćenja što vi dovodite u pitanje, na neki način da li je to, da li ima mjesta u ovom zakonu, mislim da ima. Zato što mi moramo staviti dostojanstvo čovjeka kao jednu temeljnu vrijednost i to treba štiti sa lepezom tih od kleveta, uvreda, sramoćenja. I s druge strane mislim da je krivo to povezivati kao ugrožavanje sloboda medija. Uzmimo Švedsku primjer, vi u Švedskoj, novinari ne smiju pisati i spomenuti ime da je netko uopće optužen, da je suđen sve dok ne dođe do pravosudne presude pa nećemo reći da ta zemlja nema slobodne medije. Pogotovo što živimo u vrijeme kada je informacija postala oružje, kada su mediji postali bojišnjica i način diskreditiranja od pojedinaca pa do Vlada i cjelokupnih politika. I u tom smislu mislim da bi zapravo trebalo razmisliti čovjeka, dostojanstvo čovjeka kao temeljnu vrijednost da se možda u zakon unese odredba da se ova pitanja sramoćenja, klevete, uvrede rješavaju po hitnom postupku nema smisla da to nakon 4, 5 ili 10 godina se riješi jer naprosto taj čovjek onda izgubi i svoj status i dostojanstvo u društvu ili da ministar odnosno, u drugom čitanju unese tu odredbu da se u određenom kratkom roku ti slučajevi trebaju rješavati. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Igor Kolman. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Sabora. Poštovani kolega Tuđman, odgovoriti ću vam slično kao i kolegici Antičević-Marinović, dakle ja ne mislim da je situacija crno-bijela i ne mislim da se ne bih i s vam i s vašom interpretacijom mogao u određenim okolnostima složiti i da niste zapravo dobrim dijelom u pravu. Nama se čini da s jedne strane smo uveli to djelo sramoćenja u prethodnoj verziji zakona koje je onda izazvalo vrlo nezgodne situacije u praksi, onda smo ga sada sa ovim isključenjem protupravnosti na neki način zapravo doveli u pitanje može li se uopće više po tom zapravo, po tome uopće više tužiti i suditi i dobivati presude. I u tom smislu nam se čini da je upitno zato smo postavili to pitanje ministru i za daljnju raspravu nismo dali amandman ili išli tako čvrsto u tu priču ali upitno je ima li to kazneno djelo sada više smisla. Ali slažući se u većem dijelu s onim što ste vi rekli možda bi zaista trebalo kod uvrede i klevete neke stvari dodatno precizirati i vidjeti na koji način se to rješava i na koji način je to u Hrvatskoj riješeno i treba li u tom smislu u kontekstu i stvari o kojima je kolegica Kosor govorila i neki drugi prije u tom smislu možda malo …/Govornik se ne razumije./… da se tako izrazim napraviti tih odredbi o uvredi i kleveti. Hvala lijepa. Poštovana kolegica Gordana Sobol, replika. stavove koje ste iznijeli u ime kluba HNS-a želim samo dodatno napomenuti vezano oko Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Dakle, mislim da je vrlo važno da govorimo cijeli naziv te Konvencije ono se odnosi sprječavanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, tzv. Istambulska konvencija. ono što nam je bitno, do sada je tu Konvenciju ratificiralo 14 zemalja članica Vijeća Europe od čega nažalost samo 8 članica Europske unije. nakon što je potpiše 10 članica, nakon što je ratificira 10 članica ta Konvencija postaje obavezna u zemljama koje su ratificirale, dakle ona nije obavezna još uvijek u Hrvatskoj. Ja inače smatram da Hrvatska nema prevelikih razloga da odgađa ratifikaciju te Konvencije i mislim da dakle možemo krenuti u ratifikaciju Konvencije. A čini mi se da i ova rasprava koju danas vodimo i nadam se i Izmjene i dopune Kaznenog zakona na osnovu i dosadašnjih rasprava a vidjeti ćemo kako će dalje teći ide ka tome da neke stvari ugradimo i u Kazneni zakon koji smo možda imali ili neke i novine a koje onda mogu pripomoći da i u tom dijelu praktički Hrvatska već bude još više suglasna da tako kažem sa tom tom konvencijom. I drugo podržavam posebno i ovaj dio koji ste govorili općenito problematici izbacivanja da tako kažem nasilničkog ponašanja iz Kaznenog zakona iz mržnje mržnje jer je to najviše su pogođene upravo LGBT organizacije i pripadnici tih organizacija. Jer nakon što smo počeli imati dobru sudsku praksu u slučaju recimo između ostalog Hađić

Igor (HNS)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice Sobol, slažem se, ako nisam naveo u potpunosti ime konvencije u svom govoru to se ispričavam, to nije bila namjera. Čak imamo zapisano i na papiru da slučajno ne bih zaboravio kako se zove. Slažem se, treba ju u potpunosti punim imenom i prezimenom da tako kažem Ja predlažem da iz ovoga trebali bi i mogli bismo i nema zapreke naprosto krenemo, Hrvatski sabor ima i delegaciju u Vijeću Europe, ja sam dio te delegacije, ja sam kontakt parlamentarac protiv nasilja nad ženama u Vijeću Europe, možemo sjesti sve kolegice i kolege koji u tome žele sudjelovati i vidjeti na koji način što brže možemo krenuti u taj proces ratifikacije konvencije. Što se tiče nasilničkog ponašanja iz mržnje, spomenuo sam dakle amandmane koje smo dobili, vidjeli ste ih vjerojatno svi, od … i Ženske mreže, zaista je loše je loše da je to ispalo iz zakona. Predlažemo da se to vrati jer kod zločina iz mržnje potpuno je svejedno prema kome je to sada u ovom trenutku dominantno usmjereno, jer sutra će se dogodit da će to biti usmjereno prema biciklistima, prema vjernicima, prema nevjernicima, prema bivšim zastupnicima, prema sadašnjim zastupnicima, prema poljoprivrednicima, nije važno. Zločin iz mržnje kao princip treba kažnjavati i kao princip treba izbaciti iz društva svim sredstvima kojima je to moguće, bez obzira i to je ono što ja često u Saboru govorim, kad štitimo bilo koju manjinsku skupinu mi ne štitimo tu manjinsku skupinu samo nego štitimo princip toga da svi živimo u slobodi i u sigurnosti koju nam država može i mora u onoj mjeri u kojoj može i mora javiti. niti da se utječe na zastupnika. Poštovane kolegice i kolege, nitko u Hrvatskoj nije donio nijedan zakon osim Hrvatskog sabora. Pa uloga Hrvatskog sabora nije tako mala niti Sabor ima niti se može pozvati na manu volje kao tijelo i sve što je doneseno ovdje u Hrvatskom saboru doneseno je sa punom sviješću kolega zastupnika i zastupnica i vaša odgovornost i moja skupa s vama, ne može biti manja nego je najveća u hrvatskom društvu. Time je utjecaj na vaše ponašanje i odlučivanje zaista vrlo vrijedno pratiti jer je na zakonu zasnovan. Nemojte se pozivati na to da zastupnici ne odlučuju ništa i da ne utječu ni na što. Nemojte vi sami marginalizirati ili minimizirati ulogu Hrvatskog parlamenta. Idemo dalje. Klub Liste nezavisnih zastupnika i kolege Ivan Grubišić i Damir Kajin dijele vrijeme.

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre sa pomoćnicom, kolegice i kolege zastupnici. Tema naše rasprave je Prijedlog zakona o promjenama Kaznenog zakona kao prvo čitanje. Dobro je i podržavam izvješće gospodina ministra, smatram da je korektno ali sa napomenom da se drugo čitanje uvažavajući prijedloge koji su se ovdje već čuli, a i ostale uvažiti i staviti u konačni tekst zakona. Zato je dobro da je ovo prvo čitanje i da se mogu reći primjedbe na ovo izvješće. Također bih spomenuo da bez obzira na promjene koje se predlažu svaki čovjek ima pravo na svoje dostojanstvo, dostojanstvo svoje osobe. Pa i najveći zločinci imaju pravo na svoje dostojanstvo koje proizlazi jer su ljudske osobe. To je možda malo teško razumjeli da jedan Staljin ili jedan Lenjin, jedan Mao Tze Tung ili u našoj povijesti neki ljudi imaju svoje dostojanstvo. Imaju i ja to baziram na stavovima Isusa iz Nazareta. Ovdje su se čuli neki prijedlozi koji idu na proširenje djela koja bi ušla u Kazneni zakon, a to su nasilje u obitelji, nasilje nad djecom, pitanje pedofilije

To me asocira na jedan veliki problem koji postoji u našoj civilizaciji, a to je negativan stav prema životu nerođene djece. Svjestan sam koji su to problemi, svjestan sam dosta zamršenosti te situacije, ali trebalo bi u ovom znam da je teško donijeti zakone u tom smislu, ali smatram da nešto treba učiniti. To je glas i vjerskih organizacija da taj problem koji se riješio Obiteljskim zakonom još u doba bivše bivše Juge treba ipak pokušati ublažiti ili promijeniti ono što se može. Drugo što treba istaknuti to je poštivanje dostojanstva svake ljudske osobe i tu nam je primjer papa Franjo koji pomiče granice prema ljudima koji drukčije misle, drukčije se ponašaju i drukčiji imaju stil življenja. Mislim da njegovi stavovi se baziraju na primjeru Isusa iz Nazareta i to je ono što je meni drago, da Isus nikad nije govorio o religijskim institucijama, crkvama, ali je govorio o kraljevstvu božjem želeći i sam je rekao dao sam vam primjer da tako činite. U njegovu srcu i u njegovu kraljevstvu ima mjesta za ljude sve bez obzira na moralni integritet čovjeka. Imamo primjere u Novom Zavjetu gdje on ide na ručak kod Zaheja koji je prokazat kao …/Govornik se ne razumije./… grešnik, gdje on susreće Magdalenu kao prostitutku i i kaže još: "Idi, ne griješi više!" i gdje on umire sa razvojnikom na križu, kažući, govoreći mu još danas ćeš biti sa mnom u raju. Dakle, u njegovu kraljevstvu ima mjesta za ljude sve, ima mjesta za sve svjetonazore i mi po tom ne smijemo dijeliti ljude ako smo dosljedni Kršćani. Mi smo Kršćanstvo pretvorili u religioznost, u običaj i tradiciju, a ne u Kraljevstvo kao način života. Dalje ne bih dužio, ali naglašavam integritet osobe i dostojanstvo ima svaka osoba, pa i oni koji su osuđeni za zla djela imaju pravo na svoje dostojanstvo i njega treba poštivati, a to nam je Isusov primjer. Hvala lijepo. Gospodin Kajin će nastaviti raspravu. **Kajin, Damir (ID - DI)** Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Danas to nije nitko spomenuo, Republika Hrvatska obilježava spomen dan povodom 25. rujna, dan donošenja odluke o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra, otoka sa maticom zemljom i slavi se Dan Županije istarske i jasno da želim svima čestitati taj dan. Taj dan počeli smo na ovaj način obilježavati '93. Tada smo u Pazinu kad je Istra nakon '43. opet živjela jednu malu slobodu riječi, govorili Luciano Delbianco i ja i ja Lucianu prije svega želim brzo ozdravljenje, a svim stanovnicima Istre svako dobro. Žalim da nisam dole, ali ovdje mi je posao. Ja sigurno želim vjerovati i to da ove izmjene su prije svega usklađene sa jednom drugom dobrom praksom, ma ne drugih država nego onim što naprosto očekujemo na tlu Republike Hrvatske. Normalno, danas se možda najviše govorilo o kleveti i o sramoćenju. Jasno ja ću reći, pridružiti se tome kao što je i gospodin recimo Marasović oprezno s time. Ja se još sjećam svog spora sa Hrvatskom radiotelevizijom. Nisu oni mene tužili za klevetu ili uvredu već za naknadu štete za iznesenu tvrdnju, za izrečeni sud, misao, izrečen za ovom govornicom. I tražili su nekih 140 hiljada kuna plus parnični trošak. I to mislim da se nikada nikome nije dogodilo u ovom Saboru doli meni i ne daj Bože nikome više. I mislim da i to pitanje isto tako treba regulirati. Ne znam kako, to uporno izbjegavamo kroz imunitet. Ali možda bi to mogli regulirati kroz ovaj Kazneni zakon. Za početak mi moramo zaštititi ljude u medijima, ali slažem se i u politici da mogu govoriti, da mogu istupati i da mogu postupati. Pardon, pisati. Apsurdno je da su mnogi u Hrvatskoj zaštićeniji ili zaštićeni su ko lički medvjedi kada kradu, ali progonjeni kada netko o tome govori i piše. Ja mislim da dok je čovjek zastupnik njegovo je da govori, dok je novinar da piše i jasno govori. Čuli smo nekoliko slučajeva. Evo slučaj Marasović. Mogu nekoliko kojeg se mogu sjetiti ovako. Gospodin Mesić, bivši predsjednik tužio je Petričića. Ovaj je oslobođen. Mesić je spor izgubio. Sudsku odluku kojom je RTL kažnjen zbog izjava Zorana Milanovića o Bandiću, ne da je napad na medije već pravni skandal, nešto što spada u ono vjerovali ili ne, ali za to nije kriv premijer nego je kriv onaj sudac koji je takvu presudu naprosto donesao. Kako ga je konačno Bandića mogla oklevetati ta radiotelevizija RTL. Mogao je Bandića eventualno oklevetati premijer, ali je trebalo onda premijera tužiti, a ne RTL. RTL je kažnjen sa 50000 kuna. Ja to ne mogu nikako drugačije nazvati Ali još jedanput kažem da premijer za to apsolutno nije ni odgovoran, niti kriv za ovu situaciju. OESS je progovorio u slučaju Slavice Lukić. Sloboda govora jasno je ne smije biti ni na koji način podvrgnuta i to je naprosto bit. Meni svako toliko netko prijeti nekom tužbom. Zašto? Jer mislim da govorim istinu. Bandić je tužio premijera itd. Ali bit je isto tako sljedeće. Što ako netko ne može financijski naprosto snositi troškove i platiti trošak te parnice. Što ćemo sa korumpiranjem medija? Ne znam tko je o tome govorio ovdje, prije svega od lokalnih vlasti. Recimo dole kod mene je 1% proračunskih kapaciteta od milijardu i 500 milijuna kuna izdvaja se, ja to otvoreno kažem, za korumpiranje medija. Novine postaju servis stranke na vlasti. I to je, po meni, najveće moguće sramoćenje Istre u ovo vrijeme. Normalno, to je posao za DORH ali dobro oni su na bolovanju ili ne znam gdje, rade kako rade. I vidjet ćemo kako će neke stvari naprosto završiti. Zašto to govorim? Mi ovdje prije svega govorimo o kleveti, sramoćenju, o tome se govori puno i u obrazloženju. Govorimo o djelima protiv časti i ugleda, uvredi i kad govorimo o sramoćenju puno toga ja bih rekao u ovoj zemlji isto tako bi se moglo podvesti pod taj pojam. Od toga da ljudi nemaju ni za kruh ili za struju, do toga da oni koji se svima nama pod navodnicima "rugaju" neradom postaju nositelji najvećih dužnosti u Hrvatskoj. Sve više imamo tih Buljubašića iz naših sokaka na najvišim funkcijama. Ali dok jedni odgovaraju drugi izgleda neće snositi nikakve posljedice itd., itd. ali su dobra slika i prilika javnog sektora u RH. u RH. Ono što je svakako bit je i ovo nezastarijevanje tih najtežih oblika kaznenih djela. To je apsolutno u redu, tu nema nikakve dileme. No kad smo kod definicije neodređenih vrijednosti, malih vrijednosti do 2000 kuna sada, a sad vidimo da se predlaže 1000 kuna. Ja mislim da bi to naprosto trebalo pustiti sa strane. Onaj koji se u ovoj zemlji okoristio za 1000 kuna tome će se i dušu iščupati ali oni koji kreću sa 100 tisuća eura, 500 tisuća eura, milijun eura e ti su stupovi društva. Njima se neće dogoditi ništa, dapače, će ponovno u prilici da se okoriste za 100 tisuća, 500 tisuća, milijun ili više ali eura. I u konačnici, a statistika DORH-a to i pokazuje, u ovoj zemlji odgovarati može narod bi rekao samo buranija, ajde i tu i tamo koji simbol države. I to je ono što naprosto vrijeđa. I tome mislim da pridonose i ovakve norme, 1000 kuna, 2000 kuna. Mislim da to treba pustiti sudskoj praksi kao što je to sada i slučaj. Sa druge strane, ne znam, pojedinci preuzimaju cijele općine. '91. i '92. su preuzimane firme, sada cijele općine, gradovi normalno nikome ništa. Ja i ne želim da se bilo kome išta dogodi ali hoću da se državi vrati ono što je njezino. Jer država pretpostavljam nije nikome prodavala zemlju za vile s bazenima, benzinske pumpe, hotele za jednu ili jednu i pol ili dvije kune po kvadratu već da se bavi poljoprivredom ili nečim sličnim. Jednom riječju neka ta gospoda to vrate i onda mirna Bosna. Što se tiče ovog podmićivanja zastupnika, da, doista, ja se tu u jednom dijelu slažem sa predsjednikom Sabora ali pazite gospodo mi ne odlučujemo ja ću reći ni o meniju u saborskom restoranu. Koje mito, koje trgovanje utjecajem i slično? Ali gdje toga ima? Toga ima na razini izvršne vlasti i komunalnih službi. Toga ima tamo gdje je novac. Tamo gdje je novac tamo postoji i prilika. Nema više, držim, čak ni korupcije na najvišoj toj državnoj razini ali na međurazinama sve blješti od iste. što je problem niti institucije policije niti DORH-a, nitko po tom pitanju ništa ne radi. Kod ove prostitucije baš me zanima kako je to pitanje inače riješeno u EU. Možda bi se i tu mogli uskladiti sa I ovdje isto tako u tom dijelu apsolutno pozdravljam izmjene koje se tiču droge i proširenja nekih inkriminacija. Sigurno je da ovaj zakon neke stvari poboljšava, to je apsolutno u redu. Neke imam dojam da ne rješava. Sitne ribice će i dalje stradavati, a velike će bojim se sustav štititi i to je ono što je najžalosnije. Ne zakoni nego praksa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Na izlaganje kolege Ivana Grubišića replika Dujomir Marasović. Štovana gospođo dopredsjednice Sabora, kolega Grubišić vi ste rekli da i Staljin i Mao Tse, da Staljin i Mao Tse Tung da imaju svoje dostojanstvo i da u raju ima mjesta za svakoga. Nema u raju mjesta i za Boga i za đavla. Onaj razbojnik se pokajao i za njega znamo da je sigurno jedini čovjek u raju jer mu je Isus to garantirao ali se on pokajao kao i Magdalena nije griješila više. A ovi su umrli u grijehu i u zločinu, nema za njih mjesta u raju. ono što ja vama želim reći, ne da oni imaju dostojanstvo, oni u Hrvatskoj imaju i značajno sljedbenika i jakih sponzora kako u Hrvatskoj tako i izvan Hrvatske. Jer oni na Cvjetnom trgu što su rekli da treba Hrvatsku osloboditi od Boga, da će tek tada biti slobodna, što su oni nego sotone, što su oni nego nacisti koji su Židovima stavili žutu zvijezdu, oslobodimo Njemačku od Židova pa će biti Njemačkoj dobro, treba ih u Auschwitz. E oni bi sve nas vjernike u Hrvatskoj poslali u Auschwitz da bi oni ostali. I tu država nije reagirala, gospodin ministar je trebao poslati bojne policije naoružane na one koji su javno rekli istjerajmo Boga iz Hrvatske pa će biti slobodna. A bojne policije štite homoseksualce na Rivi koje nitko ne napada, a ondje onaj kad je mrga složio onu bakicu kulturnu nikome ništa. Njega je trebalo odvesti u zatvor odmah na pet godina. Ali hoću reći, gospodine ministre, u Hrvatskoj postoji, dakle, da djeluje mržnja protiv religije, protiv vjere i treba tome stati na kraj. A niste dobro postupili, ne vi, ali država nije dala odgovor na … na one … **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku, Ivan Grubišić.

i Isus je rekao da … u raju, ali je to bio razbojnik, on je osuđen kao razbojnik. Naš kriterij osuđivanja ljudi se razlikuje od Isusovih kriterija i to nije dobro. Po mom mišljenju, ako hoćemo novu evangelizaciju, temeljiti svoj život na evanđeljima, to je Isusova praksa za koju … rekao, dao sam vam primjer da tako činite. Drugo, što nisam iznio u svom izlaganju, a što ću sada reći, da svaki čovjek ima svoj integritet, svoju osobnost i da to treba poštivati. Ja nikoga ne bih nazvao da je crni vrag i da je u njemu sve crno. Ima ljudi koji drugačije misle nego ja što mislim, ali ne znači to da ih mrzim ili da im želim neko zlo. U vlastitoj obitelji imao sam 7 žrtava ideološkog progona, i oca i brata ubili su Partizani. Ja sam rekao ako su živi ti koji su ih ubili, želim da odgovaraju, a ja kao svećenik i vjernik im opraštam. Dakle, to je moj osobni stav da treba odgovarati za zločine koji su počinjeni nad nevinim ljudima bez suđenja, ali sam isto tako da se poštiva integritet i dostojanstvo svakog čovjeka. Hvala lijepa. Kažete kolega da bi trebala biti poruka zakona, mislim da i jeste, da se zaštite oni koji javno nastupaju, pogotovo kad govore istinu, odnosno i samo onda kad govore istinu, a da smo imali u našoj prošlosti, spomenuli ste i jedno ime političara, kada su oni koji su govorili o njemu istinu bili proganjani, bili kažnjavani, pa bili oni novinari, političari ili pojedinci. E da se to tada omogućilo, onda sigurno ni … ni pljačke ne bi bili takvi. Zato itekako je važno da se ljudima omogući, da se zaštite ljudi koji govore istinu, da se ne bi dogodilo da oni različiti … moći koji čuju tu istinu, a i ne odgovara im, da se ne kleveću i da se zaštite takvi ljudi. To je jedna velika opasnost koju želimo izbjeći, dakle da se zaštiti istina, a osudi laž. Interesantno je što govori o tome …, koje je stanje u medijima, danas o čemu vi također govorite i što mi moramo govoriti ako novinari ne mogu s obzirom da su u raljama vlasnika i urednika. Da sloboda medija, da je nažalost danas osigurana samo onima koji je posjeduju. To je rekao Libling, a u cijelom globalnom sustavu funkcionira čvrsta sprega, marketing, mediji, transnacionalne kompanije, govori Gavranović i …. Naravno da od svega toga nije ni Hrvatska izuzetak. **Zgrebec, Dragica DI)** Radi, radi. Da, mi govorimo između ostalog o sramoćenju novinara. A što je mediji, cijeli medijski sustavi naprosto, ja ću reći, sramote struku, sramote slobodu govora, medijske slobode i ako uvode tu samo cenzuru? Ako se prodaju recimo za javni novac, ja sam siguran da bez javnog novca, mnogih medija u Hrvatskoj ne bi bilo, ali ako za taj javni novac mediji prodaju svoje dostojanstvo, to je u najmanju ruku žalosno. Imam slučaj jedne Istre gdje od proračunskog kapaciteta, od milijardu i 500 milijuna kuna, 1% novaca usmjerava se medijima, dirigiranim medijima, odnosno PR agencijama. Ja to nazivam korumpiranje medija i otvoreno postavljam pitanje i ovome Domu i ministru i DORH-u, dokle će ta praksa biti na djelu. Ja nemam ništa protiv toga da javnim novcem se pomažu lokalni mediji, ali ne mogu jedan glas Istre, Tv Nova, ne Nova Tv, nego ona pulska Tv Nova, Regional, Express, itd., ponašati se kao trbuhozborci stranke na vlasti. I želim im poručiti upravo na dan županije da to nije istrijanstvo, da to nije antifašizam, da to nije …, to je sramota za Istru i Istrijane i toga nije bilo u Istri '93. godine do '99., 2001. do 2002. i to i zbog toga, i zbog toga, zbog nepotizma, zbog korupcije nažalost stradavaju i ovi prostori i građani koji dijele sudbinu samih prostora. I zato treba osloboditi novinare I tu dijelim mišljenje sa ovim citatom. Hvala lijepa. Samo nekoliko intervencija temeljem dosadašnje rasprave i osvrt na ovo što je bilo. Dakle, podmićivanje zastupnika, nikako se ne mogu složiti da se radi o djelu koje nije važno, sve što se donosi u ovom Saboru utječe na život svih ljudi ovdje, u ovoj zemlji. U nekim segmentima može utjecati šire obzirom na integraciju u kojoj se nalazimo. Sadašnje uređenje je takvo da je više odgovara službenik koji primi mito, nego saborski zastupnik. Kad govorim saborski, također nemojmo gledati kroz tu prizmu, ovo se odnosi na sva predstavnička tijela. Dakle, ono što se govorilo o lokalnoj to se također odnosi u ovom dijelu i na i na to. Dakle onaj tko primi i onaj tko da. To su zapravo najviše i najvažnije odluke koje mi možemo donijeti kao društvo donose se ovdje ili na lokalnoj razini za njih i mislimo da dosadašnje uređenje gdje su kazne i za primanje i za davanje bile bitno manje nego za jednog službenika ili za nekoga u gospodarstvu nije bilo dobro rješenje, zato ih ovdje izjednačujemo. Dakle to je čisto zašto to radimo. Druga stvar, govorili smo o mržnji i o zločinima iz mržnje. U čitavom nizu djela to je kvalifikatorni oblik dakle kažnjava se bitno teže i u djelima protiv života, tijela i svugdje i sve što se događa iz mržnje u ovom zakonu je to tako i postavljeno je teži oblik, dakle ideš se teže kazniti onoga tko to radi iz takvih niskih pobuda kao što je mržnja. To sam samo htio. Sljedeća stvar, mi ovdje govorimo Kazneni zakon, dosta stvari o kojima se govori oni jesu problemi ali oni se ne uređuju ovim. Dakle mi imamo Zakon o obveznim odnosima koji uređuje građanski aspekt naknade štete i odnosa ako ako hoćete i kroz medije ili bilo šta, ako neko nekom nanese štetu uvredom, klevetom itd. Imamo Zakon o medijima također, ali to su potpuno drugi aspekti. Ovdje govorimo o vrijednostima i zaštiti vrijednosti kroz kazneno. Naravno da to mara biti paket ali moramo biti svjesni da je ovo samo jedan segment koji moramo definirati i postaviti na najbolji mogući način i onda vidjeti u ostalim segmentima kako i njih složiti da imamo ukupnu sliku. Dakle mnoge od ovih stvari koje su ovdje sada otvorene ne mogu se ovdje riješiti, nije im ovdje mjesto. Mjesto im je na drugim mjestima što ne znači da ih ne treba otvoriti i rješavati. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Uvaženi ministre MIljeniću, ja se slažem s vama kada ste govorili o zastupnicima, ali oni nisu važni oni bi trebali biti važni. Točno je, sve odluke se donose ovdje u Saboru, međutim ovdje se donose odluke, a konci kojima se dižu ruke su s one strane Markovog trga, to vi dobro znate. Sabor je smokvin list izvršne vlasti. u jednoj raspravi čak je i predsjednik Vlade gospodin Zoran Milanović meni u replici odgovorio da sam možda u pravu jer ovdje jest na djelu polukancelarijski sustav, a ne parlamentarna demokracija i to znamo. Ja bih htio da ste vi u potpunosti u pravu, no mislim da je ovaj puta istina na mojoj strani i da se odluke, sve odluke o tome kako će se glasati, kako će glasati većina se donose na onoj strani Markova trga. I zato nije nikome palo na pamet da bi ikad lobira ovdje u Saboru jer opozicija ne donosi zakone, opozicija nije ta koja može promijeniti bilo koju odluku većine. Nisam nikada bio stranci koja je na vlasti i nisam nikada čuo ni na hodnicima da je ikad itko lobirao kod nekog zastupnika iz stranaka na vlasti da digne ruku za neki zakon koji pogoduje nekom interesu jer to i onako dobiju na ceduljicama od izvršne vlasti. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista kolegica Nansi Tireli. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo s obzirom da danas slavimo Dan Istarske županije poštovana potpredsjednice iskoristit ću samo vrlo kratku priliku da svim stanovnicima Istre uputim iskrene čestitke i zaželim im svako dobro. Što se tiče Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona koji je u primjeni nešto manje od dvije godine kao takav pokazao je određene manjkavosti i izuzetno je dobro i pohvalno što je radna skupina koja je započela s radom 2012.godine i radila na pripremama izmjene Kaznenog zakona, nastavila sa svojim radom i u kontinuitetu pratila i provedbu samog zakona. Često znamo reći kako imamo izuzetno dobre zakone, ali njihovu lošu primjenu. Ova praksa radne skupine u Ministarstvu pravosuđa zasigurno je jedna izuzetna prilika da ju pohvalimo. Izmjene i dopune ovog zakona imaju za cilj ukloniti dvojbe kako čitamo, nadopuniti uočene praznine, uskladiti pojedine norme i dodatno uskladiti Kazneni zakon sa pravnom stečevinom EU čija smo članica. Medijski se dosta dugo nagađalo da je isključivi motiv izmjenama ovog Kaznenog zakona presuda u Zagrebu protiv časti i ugleda, ali evo i nakon ove današnje rasprave i svega što smo čuli vidimo da tome nije tako. Nejasnoće u Kaznenom zakonu postoje, praksa je neujednačena i u ovim se izmjenama nastoji spriječiti probleme u praksi i različita tumačenja odredbi što je svakako dobro. Naglasak svoje rasprave za ove izmjene Kaznenog zakona ipak ću staviti na sankcioniranje nasilja u obitelji. Često se ukazivalo na to da smo Kaznenim zakonom nazadovali jer ne propisuje kazneno djelo nasilničkog ponašanja u obitelji kao samostalno kazneno djelo. I često se čuje kako zazivamo onaj članak 215.a da se ponovno vrati u Kazneni zakon. Sama inicijativa Kaznenog zakona doduše bila je ojačati položaj žrtava obiteljskog zakona što se ogledava u činjenici da je počinjenje kaznenog djela prema bliskoj osobi kod niza kaznenih djela s elementima nasilja propisano kao kvalificirani oblik djela. Nakon samog početka primjene Kaznenog zakona dosta se upozoravalo na potrebu izmjena predmetnog zakona zbog činjenice da samim zakonom nisu obuhvaćeni svi oni pojavni oblici nasilja u obitelji. Preporukom Vijeća Europe nužno je i važno definicijom nasilje nad ženama obuhvatiti sve pojavne oblike nasilja. U preporuci se između ostalog navodi da nasilje nad ženama razumijeva svaki čin rodno utemeljenog nasilja koje rezultira ili će vjerojatno rezultirati fizičkom, seksualnom ili psihološkom povredom žene ili njezinom patnjom uključujući prijetnje takvim radnjama, prisilu ili samovoljno lišavanje slobode bilo u javnosti, bilo u privatnom životu. Neučinkovitost novog uređenja obiteljskog nasilja osobito je došlo do izražaja u situacijama psihičkog zlostavljanja žena i malodobne djece a ovim Izmjenama Kaznenog zakona dodaje se tako novi članak 179.a kojim se sankcionira upravo psihičko nasilje u obitelji no veliki dio ljudi koji se bavi nasiljem u obitelji i veliki dio nevladinih organizacija kao i mi u klubu mišljenja smo da ovakav kakav se predlaže ostaje nedorečen i ostavlja prostora neučinkovitoj primjeni. Naime, predviđa se kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora tko dugotrajnim, teškim vrijeđanjem ili zastrašivanjem bliske osobe teško naruši njezin psihički integritet. Ovakvom formulacijom prepuštamo sudskoj praksi procjenu dugotrajnosti i intenziteta nasilja te stupanj narušavanja psihičkog integriteta. S obzirom da je i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji prepoznaje psihičko nasilje kao oblik prekršajno kažnjivog nasilja ovakvom formulacijom navedenog članka na neki se način dekriminalizira obiteljsko nasilje. Stoga evo ministre i apel da pročitate i uzmete u razmatranje i vi i radna skupina dakle sve ove amandmane što su stigli iz nevladinih organizacija gdje upravo ovaj zakon malo proširuju da ne bi bilo određenih nejasnoća i upozoravaju upravo na te nekakve propuste i evo stvarno apel da se o tome vodi računa. Do sada su zaštitne mjere prihvaćene kao vrlo učinkovito sredstvo zaštite žrtava obiteljskog nasilja i u tome se svi moramo složiti jer jednostavno statistički podaci ukazuju na to. Međutim nadležna pravosudna tijela još nisu počela upotrebljavati ovaj instrument u dovoljnoj mjeri. Taman smo bili uhvatili nekakvu dobru praksu, išli smo u Izmjene Kaznenog zakona i kao da se nekako stalno vraćamo na početak i da stalno eksperimentiramo što je to u ovom trenutku najbolje. Mislim da bismo morali uzeti praksu da dobre stvari zadržavamo, da ono što je nedorečeno i što se u praksi pokazalo loše popravimo i da u, zahvaljujući praksi donosimo zakone koji će u najboljoj mjeri udovoljiti. Sudovi još uvijek nisu skloni izricanju potencijalno najučinkovitijih mjera. Tako mjeru udaljenja iz stana, kuće ili drugog stambenog prostora nalazimo samo u 12% predmeta u kojima su mjere izricane a mjeru zabrane bilo kojeg oblika uznemiravanja ili uhođenja tek u 4,8% takvih predmeta. Istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova pokazalo je kako je prekršajni postupak završio odlukom suda kojom optuženog nije našao krivim za obiteljsko nasilje u čak 43% analiziranih predmeta. U predmetima u kojima je sud počinitelja našao krivim najčešće je izricana kazna uvjetnog zatvora u 59% osuđujućih presuda. Ako idemo iščitavati službene podatke MUP-a koji su mogu reći iskreno poražavajući a prema njihovim podacima prema Zakonu o zaštititi od nasilja u obitelji od 2003. godine kada je zakon donesen i otkada je u primjeni svake je godine prijavljeno između 11500 i 17500 počinitelja a broj žrtava takvih djela kreće se između 14500 i 22200 od čega su žene žrtve u 64 do 71% slučajeva ovisno o godini koju promatramo. Što se tiče pak nasilničkog ponašanja u obitelji prema onom Kaznenom zakonu odnosno prema članku 215.a službeni podaci policije pokazali su da je svake godine bilo prijavljeno između 1400 i gotovo 2000 kaznenih djela pri čemu je oštećeno između 1500 i 2100 osoba od čega su žene žrtve u 75% do 80% slučajeva. Dakle mislim da su ovi podaci dovoljni sami za sebe, da nas upućuju svih zajedno na to da sagledamo nasilje u obitelji kao vrlo važan i ozbiljan problem na što ukazuje i i evo Europska unija da poštujemo do kraja preporuke Europske unije ali isto tako da do drugog čitanja i do konačnog čitanja ovog zakona uzmemo u obzir i sve preporuke odnosno sve što stoji u Istambulskoj konvenciji jer ratifikacijom te Konvencije opet moramo ispoštovati određene kaznene odredbe. Osvrnuti ću se kratko i na članak 9., smatram da je dobro proširenje definicije i na polje državnih tijela dakle u ovom članku međutim takva slična tijela koja se spominju u uvodnom obrazloženju kao što je Nacionalno vijeće za znanost koje donosi propise, članovi komisije za polaganje stručnih ispita ili procjenu šteta od elementarnih nepogoda i slično mogu postojati i na razinama jedinica lokalne i regionalne, lokalne predlažem evo da se razmotri i mogućnost da se definicija proširi i u tom smislu i izbjegne potreba za ekstenzivnim tumačenjem propisa. Što se tiče definiranja neodređenih vrijednosti dakle prije je to određivao Vrhovni sud svojim stajalištima a zadnje stajalište je od 2012. ali mislim da je svakako bolje da se definicija propiše zakonom pa evo i to pozdravljam. Pri tom ovo rješenje koje se predlaže u cijelosti prihvaća zadnje tumačenje Vrhovnog suda. Smanjena je mala vrijednost stvari, imovinskog prava i imovinske koristi dakle sa 2000 sa 1000 kuna i što treba pozdraviti. Naime, i prije je cvjetao sitni kriminal koji su nerijetko činili recidivisti, odnosno ponavljači, a protiv kojih sami građani nisu imali uistinu nikakve mehanizme zaštite. Policija nije postupala kod male vrijednosti, upućivala ih je na privatni kazneni progon koji je kao takav skup i neefikasan. Što se same tehnike definicije tiče, trebalo bi možda razmotriti da li kod male vrijednosti u stavku 29. članka 87. treba navesti i štetu jer se spominje samo vrijednost stvari imovinskog prava i imovinske koristi, dok kod određenih kaznenih djela može postojati razlikovanje u smislu da je počinjena šteta, ali nije za počinitelja pribavljena imovinska korist. Npr. kao kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. To se vidi u onim prethodnim definicijama, odnosno prethodnim stavcima 26. i 28. gdje se spominje i šteta, pa evo samo možda preporuka da se to stavi i u ovaj navedeni članak. I zaključno još jedanput uistinu pohvala kontinuitetu radu radne skupine što je očito i rezultiralo ovim izmjenama Kaznenog zakona nadam se u dobrom. Do drugog čitanja još uvijek imamo vremena razmisliti i staviti u zakon sve ono što smatramo da je potrebno. Hrvatski laburisti ove izmjene podržavaju, uz molbu ministru da razmotri evo sve pristigle sugestije danas iznesene ovdje na ovim raspravama, kao i sve amandmane odnosno prijedloge izmjene zakona koje je dobio od nevladinih organizacija. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolegice, spomenuli ste da kod izmjenama i dopunama zakona uvijek dobre prakse treba zadržavati, odnosno dobre stvari treba zadržavati, one loše mijenjati. ja vjerujem jer je u uvodnom izlaganju i sam ministar rekao da radna skupina koja je radila na ovom zakonu zapravo prati u praksi i da će intervenirati, a nadam se i sve ove primjedbe koje iznosimo i sve ove primjedbe koje smo dobili od raznih udruga da će također djelovati na poboljšanje ovoga zakona. Spomenuli ste partnersko nasilje. Mislim da je to vrlo važno područje, odnosno vrlo osjetljivo područje jer kad pogledate to je posljedica zapravo i povijesno nejednakih odnosa i to je zapravo razlog zbog čega pogađa žene, odnosno zbog čega su žene u velikoj nesrazmjeru. Naime, počinitelji moram ovdje naglasiti da su vrlo često i manipulatori koji mogu skrivati svoju narav takvu kakva jest. Po nekim istraživanjima velik broj partnerskog nasilja, uključujući naravno fizičko nasilje, međutim ono ne rezultira nekakvim vidljivim fizičkim ozljedama i po tome zapravo ne spada u one sudsko-medicinski smisao takvih ozljeda, međutim držim da je to puno opasnije jer takvi mogu zapravo biti nevidljivi, odnosno takvi se mogu i skrivati jer takvi slučajevi zapravo ostaju zanemareni i neprepoznatljivi od nadležnih organa. Moram ovdje reći da podržavam sve one kolege, a i vas koji ste rekli da zapravo obiteljsko nasilje se ne smije promatrati zbog svega ovoga primarno kroz prekršajni pristup, obzirom zapravo na velike posljedice upravo ovakvog partnerskog nasilja.

Zahvaljujem na replici. Što se tiče ovog partnerskog nasilja slažem se sa vama da uistinu ima dugu povijest i da ga ne možemo riješit u kratkom vremenu. Ohrabruju podaci da dakle da tako kažem bolje rezultate iz godine u godinu, da se sankcioniraju obiteljski nasilnici. A što se tiče ovog psihičkog nasilja, evo uistinu smatram da je možda ovako kako sada stoji u ovom prijedlogu zakona do kraja nedorečeno jer se radi o dužem periodu i pitanje je tko će to, na koji način i kako dokazati koliko to psihičko nasilje uistinu traje, a mislim da uistinu nitko neće zbog nekakvog verbalnog jednokratnog ili u nekim dužim intervalima iskoristit tu mogućnost, nego da se uistinu radi o psihičkom nasilju koji traje u kontinuitetu veliki broj godina, narušava integritet pojedinca koji je izložen takvom nasilju, smanjuje njegovo smanjuje njegovo zdravlje u svakom slučaju. Međutim plašim se ukoliko ostavimo ovakav članak zakona do kraja nedefiniran da ćemo imat dodatnih problema u dugotrajnosti samih postupaka, u utvrđivanju vremena u kome je to psihičko psihičko nasilje bilo u kontinuitetu i zbog toga uistinu još jedanput apeliram da taj članak riješimo na najbolji mogući način kako bismo u praksi imali čim bolje rezultate. U ime Kluba zastupnice Jadranke Kosor i HGS-a kolegica Jadranka kosor. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvaženi ministre sa suradnicom. kolegice i kolege. Prije svega konstatacija da je dobro da ove izmjene i dopune Kaznenoga zakona idu u dva čitanja to je dobro, to je važno, jer će imati vremena dobro promisliti, a ministar, ministarstvo će imati vremena dobro razmotriti sve brojne primjedbe koje su stigle uglavnom od nevladinih ženskih udruga koje se odnose na iznimno važna i bitna pitanja tako da je ovo dobar put. Naravno, sazrelo je vrijeme za izmjene i dopune Kaznenoga zakona. I kao što ste ministre na početku i rekli toga će biti i još. Naravno, mi smo članica EU i mi ćemo se i dalje usklađivati i rekla bih unapređivati naš sustav koji evo je iznimno važan. Kazneni zakon je jedan od onih zakona također koji se tiče zapravo svakog građanina, svake građanke, koji se tiče svih područja života i važno je da se on neprekidno brusi, dotjeruje, uređuje i da u toj raspravi o svakoj promjeni sudjeluje što je moguće veći broj zainteresiranih. što, o čemu ću ja govoriti zapravo su tri teme koje su se i najviše do sada istaknule kao, koje izazivaju osobitu pozornost. To je nezastarijevanje teških ubojstava, djela protiv časti i ugleda i vraćanje kaznenog djela nasilničkog ponašanja u obitelji, odnosno ovog, ovako formulirane stipulacije koju danas imamo u ovim izmjenama i dopunama Kaznenoga zakona. Dakle, kao što je već rečeno bila je intencija kad se dogodila ova nedavna presuda u slučaju jedne novinarke da se kazneno djelo sramoćenje, dakle u zaštiti časti i ugleda integriteta osoba potpuno ukloni iz Kaznenoga zakona. Međutim, ja bih podsjetila na vrijeme kad se to djelo unosilo. Znači u vrijeme kad se stvarao novi Kazneni zakon, ovaj koji je stupio na snagu 2013. da je o svemu i o unošenju i formuliranju i stipuliranju novog kaznenog djela raspravljala prije svega vrijedna Radna skupina sastavljena od iznimno vrijednih i važnih kazneno-pravnih stručnjaka. I tada je bilo polemike o tom kaznenom djelu sramoćenja, međutim stručnjaci neću ih sada navoditi redom. Ali iznimno poznati, poznati, priznati stručnjaci kaznenoga prava su se zalagali da upravo to kazneno djelo ostane, da ga ugradimo. I moje je mišljenje da ono i dalje sa nekim doradama mora ostati u Kaznenom zakonu. Naime, treba štititi čast i ugled. Nema čovjeka, nema osobe kojom njegov vlastiti integritet, a to je zapravo čast i ugled nije važan, koji ne drži do toga bez obzira kojim i kakvim se poslom bavio. Naravno, osobito u trenucima i to se odnosi prije svega na ljude koji su izloženi, koji su na javnoj sceni. Kad ih se želi diskreditirati, poniziti, uvrijediti i naravno na svaki način naštetiti, trajno naštetiti. Ali upozoravam, ne radi se tu uvijek i samo ili gotovo isključivo to nije slučaj da se našteti ugledu i časti neke osobe, nego se našteti ugledu i časti obitelji te osobe i posljedice mogu biti trajne osobito osobito posljedice koje osjećaju djeca u školi, u vrtiću, na fakultetu, trajno i cijeli život. I ovdje moramo biti iznimno oprezni i zato ministre mislim da je dobro ovo što ste unijeli kao dopunu. Dakle, ako počinitelj dokaže istinitost svoje tvrdnje onda to neće biti kazneno djelo bez obzira koliko je to naštetilo ugledu i časti neke osobe. članak novi 148a. koji uvodite i koji isključuje protupravnost za kaznena djela uvrede i teškoga sramoćenja, taj članak po mom mišljenju nije dovoljno dobro razrađen, nije dovoljno dobro stipuliran, nije dovoljno dobro precizan. Kazali ste i tu se slažem da će naravno opet velika odgovornost biti na sudovima i na sudskoj praksi. Ali upozoravam, neću navoditi posebice primjere, ali iz sada nedavne prošlosti prije nekoliko mjeseci neujednačene sudske prakse gdje različiti sudovi o istoj, praktički istoj stvari sude potpuno različito. Radilo se o izručenju. Prema tome, kad sud ima, dobije ovako nedovoljno i do kraja stipuliranu odredbu, a ja ću reći zašto smatram da je ona nedovoljna. Znači, nema kaznenoga djela. Ako je počinitelj to učinio u javnom interesu ili iz drugih opravdanih razloga. Koji to mogu biti sve drugi opravdani razlozi? To je jedan široki dijapazon mogućih potencijalnih razloga o kojima će naravno odlučivati sud. I bojim se da u tom prostoru može biti zaista različitih tumačenja kao što ih je bilo uostalom i do sada. Dakle, predlažem ministru, ministarstvu da se ovaj članak 148. za koji smatram da je dobro da ga se uvodi, ali da ga se jasno precizira i da zapravo i mi otvorimo ovdje raspravu do kraja i potpuno otvoreno što je to javni interes. Dakle, što je to javni interes da se neku osobu osramoti, što je to u konačnici taj javni interes jer po ovom tumačenju to može biti i u slučaju ako je netko iznio istinu. Ali ako je to u javnom interesu, a pogotovo mi se čini dosta neprecizno prvi dio toga članka gdje se govori ako se na primjer, to je vezano za neko umjetničko djelo ako je kroz neko umjetničko djelo tako da otvaram samo raspravu o tome na način da predlažem dodatno preciziranje ovoga članka članka protiv kojega naravno nisam, ali koje smatram da spada u one norme koje zovemo kaučuk norme. Znači, koje se uvijek u različitim prilikama mogu različito i tumačiti. Mogla bih tu iznositi neke osobne primjere, ali mislim da to nije prilično. Ako bude, a vidim da ima replika pa to mogu kasnije iznijeti, gdje se isto tako radilo o jednom performansu nekih umjetnika a štetilo je i časti i ugledu na jedan posebno osjetljiv način. Naravno, slažem se sa svima koji su kazali da mi političari moramo biti dodatno osjetljivi, da moramo imati visok prag tolerancije, da moramo biti spremni primati udarce pa onda i ako nas se sramoti, kleveće i iznose neistine, ali granice kolegice i kolege negdje mora biti. Ali ovo se naravno ne odnosi ni na koji način samo na političare. Što se tiče nezastarijevanja teških ubojstava, da, dobro, pozdravljam. Netko tko je ubio čovjeka ne može uživati blagodat zastare. Međutim, kao što je i ministar rekao to se neće odnositi na ubojstva koja su u zastari, a sjećamo se bili su prilično zapravo kratki rokovi zastare za ta kaznena djela. Prema tome i dalje zastupam stajalište da bismo to morali učiniti kroz promjene Ustava, da bismo morali promijeniti Ustav jer bi se onda to odnosilo i na ona djela koja su u zastari. Jer ako smo uveli nezastarijevanje kaznenih djela ratnoga profiterstva i pretvorbenog kriminala i unijeli ih u Ustav, odnosno nezastaru tih kaznenih djela u Ustav, onda nema nikakvog razloga da ne uvedemo u Ustav i zastaru teških ubojstava. Jer puno puta sam o tome govorila kad stavite na vagu ljudski život i materijalna dobra onda ljudski život naravno je neprocjenjiv, nema cijene i moramo ga moći zaštititi. U smislu da ako ništa drugo satisfakciju dobiju obitelji kroz suđenja počiniteljima. Često puta su istrage vrlo teške i komplicirane i teško pravosudna tijela dolaze do mogućnosti podizanja optužnica. I na kraju uvođenje psihičkog nasilja u obitelji, pozdravljam, ali predlažem razmotrite prijedloge i primjedbe koji su došli i iz Autonomne ženske kuće ali i iz drugih nevladinih organizacija kao što su Centar za žrtve rata, Ženska mreža "Petra" itd., jer oni predlažu i dodatno pojačavanje kaznenih odredbi vezanih za prostituciju, za one koji su primatelji usluga vezanih uz prostituciju. A ja se vraćam psihičkom nasilju u obitelji, psihičko nasilje i ekonomsko nasilje katkada mogu biti još strašniji ako su dugotrajni od fizičkoga nasilja. Psihičko nasilje jest nasilje koje dovodi do potpunog i apsolutnog raspada osobnosti ličnosti. Prema tome ministre sigurna sam da ćete razmotriti ove primjedbe. Naravno, 2011. kad se donosio novi Kazneni zakon učinjen je jedan korak natrag, to priznajem. Prema tome, seljenje nasilničkog ponašanja u obitelji u prekršajnu sferu, ali sad je vrijeme da to na svaki način vratimo u Kazneni zakon. Evo, dame i gospodo uglavnom su to glavne primjedbe. Pojačavanje zapriječenih kazni za kazneno djelo podmićivanja zastupnika, također mi smo najviše kao zakonodavno tijelo predstavničko tijelo zapravo skup kad se govori o trodiobi vlasti u državi. I zaista isto tako smatram da sami sebe ne bismo trebali podcjenjivati, a kao što je rečeno ovo kazneno djelo odnosi se, odnosno pojačavanje kazni za sva predstavnička tijela. I to nekako vidim kao pogled, naš pogled u budućnost. Doći će sigurno jednom dan u parlamentarnoj demokraciji kad će zaista Hrvatski sabor, Hrvatski parlament biti središte političkog odlučivanja u Hrvatskoj. I to vjerojatno onda kad a vjerujem da će se to dogoditi, uvedemo i preferencijalno glasovanje u hrvatski izborni sustav. A ako nikako drugačije a onda vjerojatno kroz ovu inicijativu koju su koliko znam neki zastupnici i danas potpisali. I na samom kraju, puno je bilo riječi o Konvenciji o sprečavanju nasilja nad ženama, odnosno nasilja u obitelji. Nema nijednog razloga da mi to, kolegice i kolege, ne ratificiramo. Ja ću predložiti nekim klubovima da pokrenemo tu inicijativu. To je važna konvencija, bili smo među prvima u ratifikaciji svih drugih konvencija. Primjerice, o zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom. Pa učinimo i taj korak. Jer mislim da konvencija ne donosi nikakvo veliko opterećenje naravno u proračunskom smislu. Dakle, potpora u prvom čitanju sa da se usvoje zaista svi korektni prijedlozi izneseni u raspravi. Hvala. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Kosor, ministar je u svom obrazloženju zakonskog prijedloga govorio o tome vrlo jasno da ove izmjene Kaznenog zakona zapravo idu ka jednom cilju, a to je očuvanje vrijednosti nas osoba kao našeg integriteta kao osoba, a onda i vrijednosti društva u cjelini koje su na kraju krajeva upisane i u naš Ustav. Ono što je ključno pitanje, zapravo koji su motivi ili interesi zbog kojih bi netko na takav težak način rušio diskreditet jedne osobe ili zbog koje bi njenu obitelj doveo u takvu opasnost. Možda je po mom mišljenju to ključno pitanje, ako je to ono o čemu je govorila kolegica Ingrid, da je to isključivo profit ili ono što danas medije zapravo uključuju u njihovu količinu prodanosti njihovih ili plasiranih informacija ili je to javni interes, a vi ste izrazili sumnju u taj članak koji štiti zapravo medije u onom trenutku kad iznose neke tvrdnje, a koje su vezane uz javni interes. Ono što nama ostaje, a tu mnogi zastupnici su upravo te primjedbe se odnosile na pravosudni sustav, meni ostaje kao pojedincu vjerovati u pravosudni sustav i vjerovat da će pravosudni sustav razlučiti ta dva motiva i ta dva interesa, znači koji se odnose na javni interes i onaj koji se odnosi na druge interese koji mogu biti pojedinačni. Hvala. Jadranka Kosor, odgovor na repliku. uvodi, 148a, dodatno uredi, da bude potpuno jasan ili precizan, znači da ne bude podložan različitim interpretacijama jer što je to, sad da napravimo tu anketu među nama, 151 zastupnikom i zastupnicom, što je to javni interes? Sigurna sam da bi bilo različitih interpretacija, što je to javni interes. Po mom mišljenju javni interes jest da uvijek istiniti podaci, ali samo istiniti budu izneseni bez obzira koliko oni nekoga kompromitirali ili ponižavali, koliko mu štete nanosili. Znači, ako su istiniti. Međutim, i u političkoj borbi, osobito u političkoj borbi često puta se naravno plasiraju informacije koje su koje su dezinformacije, koje ni na koji način nisu sljubljene sa istinom. Međutim, kad se one 10 puta ponove, pogotovo u medijima, oni postaju opće prihvaćeni jer naš narod kaže, gdje ima dim, ima i vatre, pa ako nekome 10 puta kažete da npr. ima ljubavnicu, iako je to kod nas opće prihvaćeno ponašanje, kod muškaraca naravno, onda to postaje istina.

htio sam vam replicirati na vaš govor, ali skoro bih i na repliku s obzirom da ako su muškarci opće prihvaćeni ponašanja takvog, ja ne znam s kim oni ljubuju onda. Ali dobro. Dakle, govorili ste o tome, o sramoćenju, o kleveti, o ugledu, o časti, itd. I u ovom zakonu piše da je istraživačko novinarstvo u javnom interesu će biti teško sramoćenje samo protupravno kada ne postoji javni interes ili drugi opravdani razlog. Kako biste vi ocijenili jedan portal koji piše da jedan, tj. ja kao saborski zastupnik sam govorio ovdje u Saboru, a kaže ovako, dakle Boro Grubišić, inače pravomoćno presuđen ratni zločin, govorio je u Hrvatskom saboru. Na portalu nemate ni telefona ni urednika ni odgovornu osobu, ne piše i ne možete ni nazvati. Ja sam dobio stotine sms poruka i poziva jer ljudi nisu znali da sam presuđen za ratni zločin, iako nemam blage veze sa ratnim zločinom. Je li to je li to sramoćenje, je li to javni interes ili nije javni interes da sam ja presuđen za ratni zločin? Kako i ovim zakonskim prijedlogom okvalificirati takvu …? A znate kada sam dobio nakon 24, to je stajalo na portalu 24 sata, kada sam tražio demanti, onda je napisano ovako na tom istom portalu, Boro Grubišić nije presuđen za ratni zločin, kao da sam uopće bio i suđen. Pogledajte koji je to cinizam, dakle tog urednika, neću govoriti je portal, ali jedan vrlo, vrlo

Hvala lijepa. Počet ću od ovog zadnjeg, ja mislim da je to isto. Naravno …, taj koji je primio tu potvrdu znao da se radi zapravo o kaznenom djelu. Dakle, tu su stvari jednostavne. Što je javni interes? Ja mislim da je javni interes, spominjali ste neke portale, i najteže, ne generaliziram, ima zaista sjajnih, ali ima onih koji, gdje ne možete čak iskoristiti mogućnost ni demantiranja zato što ne možete. Što je tu javni interes? jest da odgovaraju, međutim to se u 99% slučajeva nikada ne događa, a i kada imate mogućnost u recimo ozbiljnim dnevnim listovima demantirati nešto, to nikada, nikada nema snagu, prvo ljudi se na to tešku odlučuju jer im se neda, ali to nikad nema snagu onoga što vas je poklopilo i što vas je polilo hladnom vodom. To nikada nema jednaku snagu jer nije objavljeno nikad na istom mjestu, istim slovima, nije na naslovnici npr., ako demantirate naslovnicu to nikad neće biti na naslovnici i tako redom. Tako da tu … što je jako sklizak teren ovo o čemu govorimo jer nas se vrlo lako kao političare može optužiti da želimo zagušiti slobodu medija, zato moramo biti u ovoj raspravi vrlo, vrlo oprezni i također govoriti o samim činjenicama. I na kraju, na početku ste rekli, a s kim oni ljubuju, ti muškarci koje sam spomenula. Naravno da se zna, međutim, njima se to u javnoj percepciji piše u plus, a tim istim ženama se to piše u minus, a vi to dobro znate. Branko (Nezavisni)** Uvažena kolegice Kosor, vi ste se zapitali u svojoj raspravi što je to javni interes, kako odrediti javni interes i negdje pri kraju ste rekli da mogu predmeti interesa javnosti biti svi oni podaci koji su istiniti. ne slažem se s vama. Govorimo o podacima koji se tiču javnih osoba poglavito političara, sada govorimo … ne može biti javni interes recimo primjerice bolest djeteta političara, a to je istina. Ako neki političar ima bolesno dijete i neko to napiše to nije interes javnosti. Na sreću mediji takve stvari ne objavljuju. Ali objavljuju druge stvari koje isto tako ne mogu biti predmet javnog interesa, a to je zavirivanje ne u … kroz ključaonicu ili kroz vrata privatnog doma, osim kada nije u pitanju obiteljsko nasilje. To sasvim sigurno da je javni interes i treba biti javni interes. Znači trebat će u slovu zakona i suci, sudska praksa određivati što jest javni interes, što nije javni interes. Mi smo koliko god nekad bili nepravedni prema sucima, treba priznati mi smo mlada demokracija i učimo se mnogo čemu pa tako oni koji šišaju travu 200, 300 godina mi ju šišamo vrlo malo. i bilo je nakaradnih sudskih rješenja u vrijeme komunizma, ali ne smijemo nastaviti sa nakaradnim sudskim rješenjima u vrijeme višestranačja. Ja se oprezno služim riječju demokracija. Znači trebat će nam još dugo da taj javni interes definiramo i da ga provodimo kroz sudsku praksu. Najslabija točka u Hrvatskoj u svim segmentima su sudovi. Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa. Ja sam govorila isključivo kada sam govorila o političarima i da smatram da svaka istina o političaru jest od interesa javnosti da je sazna, a onda sam govorila o političarima, znači o nama, nisam govorila o obiteljima i nisam govorila pogotovo o djeci. Prema tome, ono sve što je vezano za moj i za vaš rad i iz prošlosti i sadašnjosti ako je istina javnost ima pravo znati. Što se tiče gledanja kroz ključaonicu, tu se ne bi do kraja s vama složila. treba biti zaštićen obiteljski život, to se apsolutno slažem. Evo neke zemlje kao što su primjerice Francuska po nepisanom pravilu medijskom nisu pisali do nedavno o privatnim životima, do nedavno do predsjednika Hollanda, međutim ako je taj privatni život vezan uz promicanje lažnih vrijednosti u javnosti onda da, primjerice. ja sam to govorila kada smo raspravljali o referendumu o braku i zagovaranju svetosti braka u Ustavu kao zajednice muškarca i žene. Onda sam rekla da o tome imaju pravo govoriti i to zagovarati oni političari koji tu svetost braka i političarke naravno, koji tu svetost braka zaista i žive. Ali ako žive trostrukim živom, a zagovaraju svetost braka onda javnost ima pravo proviriti kroz ključanicu. Hvala lijepa. Dakle postavlja se pitanje definicije javnog interesa i vidim da je to jedna od stvari koje su se iskristalizirale tijekom dosadašnje rasprave. To je nešto što mi smo tu potpuno otvoreni za raspravu da se pomaknemo možda i u nekom drugačijem smjeru, međutim evo upozorit ću recimo na jedno drugo kazneno djelo mogu ih navesti više, recimo neovlašteno otkrivanje profesionalne tajne i ona vam također ima odredbu da nema kaznenog djela ako je otkrivanje tajne počinjeno u javnom interesu. Dakle tu ponovo mi smo dali isključivo sudu ovlast da utvrdi što je taj javni interes i da li je otkrivanje profesionalne tajne što je kazneno djelo inače, bilo u javnom interesu. Zašto to govorim? Mislim da je vrlo teško i gotovo nemoguće zakonski definirati javni interes. On je nešto što ovisi o svakoj konkretnoj situaciji. Evo ovdje je spomenuto, nije uvijek javni interes pisati o nekom nekom i političaru ako govorimo, ko recimo nije neku svoju osobinu isticao kao kvalitetu da bi dobio glasove, a živi možda sasvim suprotno od toga, ovo što ste i vi rekli kao primjer. U tom slučaju je javni interes, ali isticati to od nekoga tko to cijelo vrijeme miče sa strane ne poziva se na to, tu zapravo nije javni interes. Dakle vrlo je teško doći i reći sada ćemo definirati trebali bi cijelu knjigu zapravo napisati o tome što je što nije i tu moramo imati povjerenje u sudove i raditi da oni upravo važući svaku konkretnu situaciju jer tu nema gotovog rješenja unaprijed, to će se vagati u svakom pojedinačnom slučaju. pojedinačnom slučaju. Ali to je nešto što i Europski sud za ljudska prava, on ima recimo test razmjernosti, opet sud utvrđuje da li je nešto bilo razmjerno, da li je zaštita jednog prava ograničenje bilo razmjerno nekakvom cilju koji se postiže. Dakle i tu imamo test, to je također nemoguće propisati. Dakle, zato mislim možemo pokušati, mi smo tu otvoreni, ali mislim da je nemoguće definirati javni interes, da on zavisi o konkretnoj situaciji da tih situacija ima bezbroj. Ajmo sada govoriti o običnim građanima. Sada smo govorili o političarima. Što je kod običnog građanina javni interes? Što je opravdani? Mi smo kada smo govorili o opravdanom to je možda interes u jednoj firmi gdje nije javnost, ali interes da dioničar sazna pa i da kritizira upravu zbog nečega što je bitan podatak za njega i to je opravdan interes. On u zaštiti tog interesa može iznijeti neke stvari, može i osramotiti, to mu moramo dati ali ko o tome može odlučiti. Mi je ne možemo propisati unaprijed, mora sud u konkretnom odvagati. Sindikalna djelatnost, znate neki sindikalac može prozivat u firmi i optuživati upravu za konkretne stvari i to je opravdani interes u tome jer se on bori za svoja sindikalna prava i mislim da mu moramo dati isključenje protupravnosti u tom slučaju jer bi bio apsurd da on zbog toga odgovara. Možda nije govorio istinu u tom trenutku ali je to opravdano jer mi smatramo da treba da je opravdano govoriti o tome. Nekada treba možda iznijeti i nešto što nije do kraja istina ali ako se pomogne kroz to otkrivanju nečega što je stvarni velik problem onda smo napravili dobru stvar. Uvijek je opasnost ako maknemo ovu odredbu da idemo prema autocenzuri, da će se govoriti manje da se ne bi izložili kaznenom progonu. A u tom slučaju mi gubimo bitne efekte koje, zbog kojih smo zapravo bolje društvo. Mi smo bolje društvo jer se o nekim stvarima piše pa nekad i krivo ali se treba o njima govoriti, treba se isticati vani. I zato mislim Kazneni zakon tu treba biti pošteđen, on treba biti sa strane. Mi imamo druge mehanizme, ono što sam rekao, postoji naknada štete u građanskom postupku, imamo Zakon o medijima koji uređuju određene stvari, dakle ovo je samo jedan mali segment. Evo, hvala lijepa. Branko (Nezavisni)** Uvaženi ministre, rekli ste, postavili ste pitanje, i dali neke odgovore kada je otkrivanje profesionalne tajne u javnom interesu. recimo jedan primjer koji je star a to je bilo štednja prvog predsjednika gospodina Franje Tuđmana, ako se sjećate to je jedan od primjera je li to otkrivanje profesionalne tajne, je li to kazneno djelo ili nije kazneno djelo. Tada je bilo itekako velikih povika i gospođa koja je otkrila profesionalnu tajnu dobila je otkaz. Ne znam da li je ikada poslije zaposlena. Nema danas pretpostavljam više kriminala i ne potiču političari više kriminala nego što su poticali nekad mada je takva percepcija danas, tada se to skrivalo, nije se otkrivalo. Čini mi se da smo otišli nekoliko koraka naprijed i da je danas puno toga manje i da su danas političari s pravom pod povećalom i da je javnost daleko osjetljivija na sve pogrešne poteze političara i da više neće tolerirati korupciju, nepotizam i sve ono što je nekada smatramo normalno. Danas još uvijek i odvjetnici u obranama kažu ali to je normalno ponašanje političara bilo do sada. Ako jest bilo to nenormalno, normalno ajmo prekinuti tu tradiciju a to je ono što ste vi rekli najvažnije sudovi će od slučaja do slučaja odlučivati i učiti nas što jest a što nije otkrivanje profesionalne tajne u interesu javnosti. Hvala lijepa. Ma evo zašto se ja gospodine ministre zauzimam stalno za dodatno brušenje ovih normi koje su vrlo osjetljive a odnose se na još osjetljivije područje a vezano za sudsku praksu. Spomenuti ću vam dva, zapravo jedan slučaj koji vam je sigurno poznat što je to zapravo sudska praksa bez naravno namjere da bilo koga kritiziram. Samo govorim, sjetite se one presude u slučaju optužnice optužbe za silovanje gdje je sudac presudio da se zapravo radilo o rukovanju. Dakle to je nešto što mislim da je postojala preciznija norma da bi presuda bila drugačija. I jedna kojoj sam ja osobno svjedočila pa sam ovdje već dva, tri puta o tome govorila vezano za kazneno djelo silovanja u braku, dakle sudac je, imam tu presudu, žena je tužila koja je višestruko bila silovana u braku, višegodišnje silovanje u braku i sudac je na kraju presudio da nije bilo elemenata za osuđujuću presudu zato što žena nije mogla dovesti svjedoke koji bi svjedočili o silovanju u braku. A silovanje u braku se naravno događa zatvoreno, dakle iza četiri zida, najčešće noću i najčešće osim male djece koja vrište u susjednoj sobi nema svjedoka. Dakle o tome ja govorim i mislim da moramo činiti sve da one koji čine u konačnici štetu i zajednici osudimo a one koji su na svaki način zapravo oštećeni da ih pokušamo zaštititi. Ministar Orsat Miljenić odgovor na repliku. koliko ja znam to nisu pravomoćne bile odluke, one su kasnije mijenjane. Dakle u sustavu postoji korektiv i za takvo nešto, dakle ne trebaju nam biti one okidači. Ali one su okidači jer govore o jednom stanju, društvenom, zapravo gdje se uopće takvo nešto može dogoditi i to je problem. Međutim, mi smo uvjeren sam pomaknuli se i u stanju svijesti ukupno od toga naprijed i mičemo se stalno. donošenje odluka, pravni sustav ako ga prenormiramo, znači ako nastojimo predvidjeti svaku moguću situaciju, ne što će nam zakoni imati tisuće stranica nego uvijek će nam onda ostati ona jedna izvan toga na koju se neće moći primijeniti. Tako da nekad morate ići širim zahvatom i zbilja dati ne samo sudu, mi ovdje govorimo i o, dobro ovo su po privatnoj tužbi ali recimo gdje se goni po službenoj dužnosti, tu već imate i Državno odvjetništvo koje definira također nešto što oni smatraju na ovaj ili onaj način, sud to onda utvrđuje. Nema, nismo, ne mi nego koliko ja znam nigdje nije izmišljen drugi način da vi možete predvidjeti apsolutno sve unaprijed, propisati i onda zapravo imate, kažem to je bilo nekakvo kompjutersko suđenje da ubacite sve parametre i ono izbaci vani. To jednostavno još uvijek nema, možda će jednom biti ali u ovom trenutku je ovo najbolje što imamo. Trebamo raditi na edukaciji, trebamo raditi na pomicanju svijesti, to je ono što je najvažnije. I zato treba o tome govoriti. Svaka i loša presuda kada je, treba o njoj govoriti, treba ju kritizirati. Treba, jednostavno to je argument, ona je javna, sve ono što je javno o tome treba govoriti. Svi mi koji donesemo neku odluku, potpišemo, moramo iza toga stajati i biti spremni i biti izloženi i kritici javnosti bez naravno prelazak određenih granica kad se to smatra nekakvim neprimjerenim utjecajem. Hvala. U ime kluba HDSSB-a kolega Josip Salapić. Hvala lijepo uvažena potpredsjednice Sabora. Gospodine ministre. Ovo je jedan od važnijih zakona i dobro je da je, pohvaljujemo u ime kluba HDSSB-a da je ovo prvo čitanje i da imamo prostora i vremena za jednu kvalitetniju, opušteniju raspravu, za razliku od ostalih zakonskih prijedloga koji ovdje dolaze. Jednostavno tu možemo tražiti konsenzus oko nekih bitnih pitanja jer ovo je jedan od zakona koji štiti ne samo pojedinca osobno nego i državu i sigurnost u državi kao cjelinu. Ovdje se sada pokazalo nekoliko otvorenih pitanja, neke se teze i ponavljaju, a dobro je ponavljati ako želimo imati kvalitetan zakon i ako želimo sudstvo i sudove pripremiti za to da zakone koje sudovi i suci trebaju provoditi budu funkcionalni, modernizirani, u tom obimu i smjeru da sudac koji sudi ne bude u nedoumici da sam procjenjuje što je to u konkretnome slučaju javni interes jer sve što dođe na sud se može procijeniti da je javni interes. To sam rekao u replici, a ponovit ću da ne bude nedoumice, osobno nisam za to da se na ovakav način procjenjuje kazneno djelo sramoćenja kao što je predviđeno u ovom prijedlogu jer ili ga treba izbaciti van iz zakona ili ga treba definirati na način da se ne ostavljaju pravne praznine. Ako ćemo dovesti do toga da se u određenim slučajevima daje osobno sucima u predmetima, ne sumnjamo u neovisnost sudova i sudaca, ali taj

društvo koje se nalazi u teškoj krizi, ne samo gospodarskoj nego i moralnoj, ali i političkoj. Svjedoci smo, a to vi ministre isto tako dobro znate da i kad je u pitanju djelovanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, USKOK-a, da se pred svake izbore u Hrvatskoj gomilaju silne anonimne prijave, silni dokazi protiv dužnosnika, političara, bilo na lokalnim, bilo na državnim razinama. Tako da kad je izvješće Državnog odvjetništva i sam rad Državnog odvjetništva na određenim predmetima i USKOK-a, trebao bi postojati taj izborno-istražni odjel gdje bismo trebali zapošljavati dodatno i istražitelje u Državno odvjetništvo i USKOK kako bi se sve te teze dokazivale jer sve što je netko napisao, bilo anonimno bilo ne, sve je to javni interes. Sad vi to spriječite da to ne ide u onaj službeni dio postupka, to je nemoguće. A da li time zatrpavamo pravosuđe i pravosudni sustav-da, da li time imamo neučinkovito pravosuđe-imamo, imamo li porast predmeta u tim sezonama izbora-imamo, jesu li svi političari lopovi, luđaci, da li lažu, da li nemaju morala, sve to dovodi u pitanje cijeli naš sustav u cjelini pa onda mogu slobodno procijeniti da smo mi u teškoj i političkoj krizi. Ako ćemo imati neovisno pravosuđe niti jedan slučaj koji je završio na sudu, kao u ovome sad dijelu kada govorimo o kaznenom djelu sramoćenja, ne bi trebao biti povod za izmjenu Kaznenog zakona u tom smislu da mi širimo tu "slobodu" na način da sve ono što je javni interes ne može biti procijenjeno kao kazneno djelo. A isto tako dovodimo u pitanje funkcioniranje sustava i države jer kako se osjeća osoba, bila ona javni dužnosnik, zastupnik, lokalni dužnosnik, obična osoba, ako si netko daje za pravo da sve ono što je neslužbeno se stavi da je neslužbeno pod navodnike i upitnike bude javni interes. A isto tako neka se osoba treba pravdati mjesecima i godinama da ustvari to baš i nije tako. Dok se to dokaže na sudu u postupku koji trenutno imamo to je sve skupa prošlo i ta je osoba pala u zaborav. Ja sam za to da Kazneni zakon bude funkcionalan, jasan, odredbe jasne. Ako je teško procijeniti što je to javni interes mi smo zaduženi, svašta smo mi procjenjivali u zakonima pa isto tako se možemo potruditi, koliko god bilo teško, iako je na 10-ak mjesta ovaj javni interes u nekim člancima se pokazuje, nije on definiran tako da se ne treba dati sloboda sucu. Ali ako ćemo zatrpavati sud i dati toliko ingerencijsko pravo, u ovom slučaju to može dovesti u pitanje funkcioniranje sustava, ali i samu cjelinu namjere ovog Kaznenog zakona za kojeg ja smatram da je dobar, da smo svi skupa a i vi osobno i vaše ministarstvo uložilo puno napora da imamo ovako jedan moderni kazneni, mogu reći slobodno i europski zakon i svaka izmjena koja ima u praksi tendenciju da poboljša sustav zaštite, a i sam kaznenopravni postupak je pozitivna. Ali ako ćemo mi pojedinačno djelovati kada se pojavi neka presuda na sudu da u tom dijelu mijenjamo zakon, onda mi imamo individualizirani kazneni zakon što po meni nije dobro. Ili ovo sramoćenje vani zakona ili da definirati tako da ono mora ostati po uzoru na neke druge europske zemlje. Tu je netko spomenuo recimo i odredbe u njemačkom kaznenom zakonu, ovaj naš je po modelu švicarski, ako ćemo imati sustav koji će štititi sve jednako šta koga briga tko je zastupnik, političar ili neka privatna osoba, obični čovjek. Svi smo mi građani Republike Hrvatske, na sve se jednako odnose zakoni, samo što je kriza u državi takva da se težište svakog obračuna sa sustavom prebaciva na političare i Sabor, na zastupnike. Imamo tu i kazneno djelo podmićivanje zastupnika. Već kad se to počne stavljati u kontekst važnosti izmjena Kaznenoga zakona, već se time gubi povjerenje u sustav i već time smo već narušeni ugled institucija države doveli u pitanje ako ćemo na ovakav ovakav individualizirani način mijenjati određene odredbe zakona. Dakle, apsolutno potpora u tendenciji funkcionalizma, modernizacije, učinkovitosti i sve ostalo što su recimo jedne norme modernog kaznenog zakona, ali ova procjena je itekako pod velikim upitnikom jer svjedoci smo, koliko god se mi bavili javnim radom da su kod nas prisutni različiti lobiji u medijima, različiti lobiji u pravosudnim sustavima, o tome se treba isto tako otvoreno govoriti ako ćemo imati učinkovitu državu i pravdu jednaku za sve. Pa isto tako imate i poplavu novina, portala, gdje je onaj papir za nuždu u trgovinama puno kvalitetniji nego određene novine i portali gdje si svatko dozvoljava pod ingerencijom slobode medija da piše i govori što god hoće. E pa to je isto tako sramotno. Ja sam za profesionalizam, za u bilo kojem obliku bilo ovog dijela kojem danas pričamo pravosuđa, ali i u dijelu sloboda koje se tiču i profesionalnog obavljanja dužnosti. I ako ćemo imati i medijske djelatnike i novinare koji će po narudžbi pisati članke, pa i u informativnim središnjim emisijama nekih televizija najavljivati sutrašnje novine koje će pričati o nekomu ili nečemu kao da je to oglasnik, a ne informativna emisija onda smo doveli u veliku krizu sustav o kojem govorimo i tu treba voditi brigu o tome da mi smo ti koji trebamo odlučivati što je to profesionalizam, što je to kvalitetni zakon i tko po tom zakonu treba biti kažnjen za ono što neprofesionalno radi. Dok se vi opirete šta je vaša čast i ugled, već čim spomenete saborski zastupnik svi misle da smo mi jedno obično smeće a ne zastupnici. A tako smo sami si stvorili sustav zbog krize, zbog lopovluka i korupcije, da o nama je mišljenje građana najniže moguće. Pa ne čudim se da i ovo i to podržavam u ime kluba. Danas smo svi potpisali treba birati svoje predstavnike imenom i prezimenom. Onaj koji ima težinu, koji zna šta govori ima povjerenje naroda nek' se onda brine o svom časti i ugledu, a ne da se na temelju servisa političkih stranaka samo poslušnici stavljaju ovdje u zastupničke klupe. Malo se govorilo o drugim promjenama koje ste u ovom prijedlogu izmjena zakona dali. Tu sam negdje izbrojao 14, 15. One su itekako potrebne s obzirom na praksu. Spomenuli smo tu obiteljsko nasilje. Imali smo intervencije raznih udruga od Autonomne ženske kuće, pa do drugih udruga koje su se brinule za ovu izmjenu ovog područja koje se tiču obiteljskog nasilja. Mi se u klubu HDSSB-a zalažemo da svako nasilje obiteljsko, nasilničko ponašanje bilo to psihičko maltretiranje obitelji, sve ono što se ponavlja i sve ono što ide na ugrozu obitelji bilo djece u obitelji, bilo svih problema koji se pojavljuju bude najstrože kažnjeno i to u sferi Kaznenog zakona, a ne u sferi prekršaja. Jer onaj koji jednom digne ruku na svoju obitelj, na svoje supruge, na svoju djecu taj će taj ponoviti onda kad mi to znamo ili ne znamo. To je teško dokazivo zbog straha, zbog načina na koje neke obitelji danas teško žive. A i sustav krize u kojoj se nalazimo je stvorio obiteljske nasilnike i alkoholičare, ljude koji su po ulicama jer su neki možda ni krivi ni dužni se našli u tome na ulici, a onda svoj bijes, razočaranje u sustav i državu pokazuju svojim obiteljima. E to trebamo sprječavati i tu smo za maksimalno kažnjavanje u Kaznenom zakonu ovakovih kaznenih djela i ovakovih nasrtaja na temeljne vrijednosti naše države, a obitelj je zaštićena Ustavom. I tu smatram da apsolutno treba ostaviti prostora na to da se ovdje štiti žrtva i da se svako nasilje, pa i psihičko ili nasilničko ponašanje tretira kao kazneno djelo. Implementacija europskoga prava, Direktiva EU u poglavlju i u odnosu na štićenje djece i maloljetnika od seksualnog iskorištavanja i svih onih drugih smjernica koja je pravna stečevina EU. To samo daje dodatni zamah i kvalitetu našem Kaznenom zakonu, jer smo mi punopravna članica EU i sve direktive koje se odnose, koje će poboljšati sustav mi kao klub zastupnika podržavamo. Što se tiče prakse i problema kako će sudovi provoditi sve ove izmjene koje su predložene tu stavljam na obvezu prije svega vašem ministarstvu i Vladi, ali i svima nama da ako ćemo imati moderne zakone i ako ćemo implementirati pravnu stečevinu EU da kroz sudove i suce koji rade mi njih ne trebamo opterećivati, davati im u zadaću neke nove postupke za koje oni trenutno nisu spremni. treba osigurati novac u državnom proračunu da se ne više sa resora vašeg ministarstva skida po 800 milijuna kuna manje. Tu se očekuje da netko zna provoditi ove izmjene zakona, a nema novca za to, nema dovoljno pravosudnih dužnosnika, nema dovoljno istražitelja ni u području Državnog odvjetništva ni USKOK-a. Onda nema baš nekakove svijetle budućnosti ako ne osiguramo da to sve skupa bude jedan povezani niz, ako želimo štititi sustav na način da bude funkcionalan. To ću reći u kontekstu ove izmjene koje su to male vrijednosti u odnosu na prijašnje procjene, procjenu Vrhovnog suda da je to 2000 kuna sad bi se ovim prijedlogom zakona to smanjilo na 1000 kuna. Imat ćemo zatrpane sudove, imat ćemo brojne nove postupke. Dakle, tu isto trebamo si još malo dati vremena pa raspraviti hoćemo li mi s time više štititi sustav iako ima prevaranata i lopova u svakom pogledu, pa i u ovom u kojem ste vi govorili u vašem uvodnom izlaganju ili ćemo zatrpati sudove, imati još veći broj neriješenih predmeta, imati nefunkcionalno pravosuđe. i mi u Klubu zastupnika HDSSB-a za to, da svaka izmjena zakona mora pratiti popratno ono što nas čeka, a to je osigurati sredstva i ljude koji će moći taj zakon provoditi na način da nema opterećenja niti bilo kakovih niti kočnica da će se to moći provoditi na način da imamo dovoljno obrazovanih ljudi, dovoljno educiranosti u buduće, a imamo mi sustav koji smo stvorili za edukaciju ali i dovoljno sredstava da štitimo državu i društvo i pojedince na način da vaš resor, a i pravosudni sustav u cjelini ima dovoljno sredstava da ovo sve što stavljamo kao teret i kao modernizaciju i novo vrijeme, izmjene koje su se u praksi pokazale kao potrebne da budu u tome provedive. Tu dakle imate apsolutnu potporu, ali i zadaću da se kada su rebalansi proračuna u pitanju zbog gospodarske krize izborite da ovo ne bude sustav koji je samo sustav na papiru odličan, a u praksi neprovediv i da se pojavljuju rupe, da se pojavljuju zastoji što ugrožava pravni sustav i sigurnost građana u cjelini. Tu se trebate vi potruditi da to dokažete da je to moguće tako održati. Što se tiče ostalih izmjena, dakle i kaznenih djela koje su se pokazale u praksi da su potrebne za promjenu od upada u računalne sustave do onih općih izmjena u općem dijelu Kaznenoga zakona. To je nešto što apsolutno podržavamo i sad smo svjedoci da se ovdje u raspravi iskristaliziralo to da se težište rasprave stavilo na ova kaznena djela, dakle kleveta, uvreda, sramoćenje, na ovo kako će se funkcionirati u odnosu na postupke u malim vrijednostima, obiteljsko nasilje, direktive EU. A sad u onom općem dijelu gdje ste predložili izmjene i dopune to svakako imate podršku. Imate podršku i u onom dijelu gdje ste, dakle određene nejasnoće pravne u dodatnim obrazloženjima pojasnili i gdje se to pokazalo da je potrebno, dakle za funkcioniranje sustava. Recimo ovo smanjenje kod teških krađa, lakih krađa. Pokazalo se da su to u 30% slučajeva maloljetnici ili mlađi punoljetnici gdje dakle taj neki banalni oblik krađe može imati kvalifikaciju teškog oblika krađe. Dakle, tu u određenom dijelu apsolutno ste u pravu, tu treba dati više intenciju na onu rehabilitaciju takvih ljudi, na sustav gdje svi zajedno moramo to pokušati spriječiti a ne nešto što ima pod navodnicima "banalni" okvir krađe bude kvalificirano kao teška krađa za koju se predviđa kazna zatvora do što ja znam 5 godina zatvora i slično. Tu u nekim tim modernističkim dakle izmjenama i u dijelu gdje se sustav prilagođava praksi tu imate apsolutnu podršku. Ali idemo još jednom pročistiti i raspraviti ovo da imamo dakle u ovom dijelu što se pokazalo u svim raspravama da je sporno da dobijemo stvarno jedan kvalitetni zakon gdje nema tu lijevi, desni, gdje smo svi jednako zainteresirani da štitimo pravni sustav i državu u cjelini. Tu potporu u ime kluba HDSSB-a imate. Hvala lijepo. Dražen (HDSSB)** Hvala. Pa evo kolega Salapić ja mislim da je zaista loše kad se dogodi da zbog jedne, zaista većina nas ima percepciju, loše presude suda, ovako se promptno reagira i mijenja hrvatsko zakonodavstvo. naravno i dojam je zapravo da se tako brzo reagira zato što je ta novinarka možemo slobodno reći prorežimski orijentirana, odnosno sklona sadašnjoj vlasti. Živo me zanima da je primjerice ta presuda se odnosila na Milana Ivkošića da li bi se ovako brzo i na ovaj način mijenjao ovaj dio zakonodavstva? Zaista bi bilo zanimljivo vidjeti, i na koji način bi se reagiralo. I zaista nije dobro da se ovako brzo, olako stalno i kontinuirano to mijenja. S druge strane, dobro ste istakli ovaj članak koji se tiče zastupnika Sabora. Zašto izvući samo zastupnike da li u Europskom parlamentu, pa proširimo to na sve dužnosnike. Da li postoji ili se može govoriti o korupciji ovih zastupnika županijskih skupština, gradskih vijeća, općinskih vijeća pa i svih državnih dužnosnika. Pa onda to i proširimo ako želimo. Zato i imamo tu recentnu aferu, imali smo sa pokušajem podmićivanja i još je postupak u tijeku gradske vijećnice ako ćemo biti konzekventni ili nemojmo to uopće raditi kad su ta kaznena djela i ovako pokrivena hrvatskim kaznenim zakonodavstvom. **Salapić, Josip (HDSSB)** Uvaženi zastupniče potpuno ste u pravu u tezama koje ste izrekli. Dakle, možda jest zaista postojala intencija da se ovaj dio sramoćenja kroz praksu proba promijeniti. U međuvremenu su se pojavili slučajevi koji su se našli po važećem zakonu na sudu i ispada da se individualno zbog nekih presuda treba mijenjati zakon. Tu smo apsolutno protiv. Kada ste spomenuli zastupnike i sve dužnosnike i tu ste u pravu. Spomenuo sam u svojoj raspravi da za svaki izborni ciklus, sad nam slijede izbori za predsjednika RH, već je počelo a nastavit će se i dalje, da ćete imati silne anonimne prijave, silne dokaze ljudi, lobija, skupina, medijskih portala i slično gdje svatko ima dokaz da neki od kandidata je ovakav ili onakav, a dokaz nikakav nema. Stavljaju se teški zadaci pred USKOK i Državno odvjetništvo da se pred svake izbore silne anonimne prijave smatraju da se po službenoj dužnosti treba djelovati dok se kandidat koji može biti najpošteniji čovjek ili najnepošteniji opravda da je ili nije tu prođe izborni ciklus. Tu se ugrožavaju i temeljna ustavna prava ljudi koji se kandidiraju na određenim izborima i koji idu na živce jednoj ili drugoj skupini gdje se pripremaju te stvari da se otereti pravosudni sustav. Tu sam protiv toga. Ako želimo imati Kazneni zakon jednak za sve onda nema individualizma i onda kako smo već raspravljali o javnom interesu u ovom kaznenom dijelu sramoćenja ili to van iz Kaznenog zakona jer to nema smisla ako će se u sudskoj praksi pokazati da je sve ono što sudac pojedinac u svoje obrazloženje može staviti da se riješe te stvari sa dnevnog reda, da je to sve javni interes. Dakle, da taj predmet skine sebi sa vrata on će procijeniti da je nekakva osoba, medijska kuća, novinar pisao to sve u javnom interesu, govorio neke neistine u javnom interesu jer svatko smatra kroz te javne dužnosnike, gradonačelnike, načelnike, župane da je to sve u javnom interesu. To je točno, ali ako imate sustav koji će vas ugrožavati osobno u svakom svom koraku koji radite onda imamo problem jer to treba riješiti zakonom potpuno drugačije. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Salapić ja ću se nastaviti zapravo na ono što je izrekao kolega Đurović, nismo se dogovorili što ćemo u replici reći. Naime, članak 339. ima nadnaslov podmićivanje zastupnika. Je li to autogol ili mazohizam samih nas zastupnika? Zbog čega nema podmićivanje dužnosnika, gradonačelnika, župana, predsjednika i ministara u Vladi itd.? Zašto se ovo zove podmićivanje zastupnika, a u daljnjem tekstu se govori i o ostalim predstavnicima u predstavničkim tijelima? Dakle, općinskim vijećima, županijskim skupštinama i gradskom vijeću. Pa pogledajmo bilo koji saziv ili ovaj saziv Sabora, ima li uopće ovdje uopće sumnje na podmićivanje zastupnika kod ijednog zastupnika? Ako je već netko ovdje i bilo riječi o Mandatno-imunitetnog povjerenstva onda je on to napravio kao župan ili kao gradonačelnik, a ne kao saborski zastupnik. Znamo o kome, da ne imenujem sada o kome se trenutno radi. Pa to je stvarno smiješno! I koji to zastupnik može išta sam napraviti da bi nešto izlobirao u ovome Saboru i da bi dobio mito ne znam od koje grupacije u društvu? o čemu mi pričamo? Zaista smo si zabili sami sebi autogol ili smo mi sami za sebe mazohisti, a kako ste sami rekli da nas narod smatra smećem. Pa i jesmo kad tako razmišljamo. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjednice. Uvaženi zastupniče Grubišić, mislim da bi se ova odredba ipak trebala odnositi na sve, i tako i je, ne samo zastupnici nego i u svim predstavničkim tijelima vijećnici, ali i ministri, državni dužnosnici koji se nađu u tom koruptivnom kaznenom djelu podmićivanja. Ja sam u raspravi govorio u kontekstu Hrvatskog sabora i naglašavanja toga kaznenog djela podmićivanja zastupnika što je moguće da se dogodi, moguće je da netko od zastupnika, svi su to ljudi koji su isto tako pred zakonom jednaki, da napravi se nešto nešto što nije u skladu s pozitivnim pravom RH, no međutim sami smo dali doprinos. Ja vjerujem, ja sam to istaknuo u raspravi želeći staviti naglasak na trenutno prikupljanje potpisa za referendum jer ako

svoju intenciju te nezadovoljstvo državom baca na Sabor i saborske zastupnike jer mi smo svi dnevno prisutni u svim kućama naših građana kroz medije, kroz televiziju, kroz ono što oni prate i slušaju. Ja sam protiv toga da su svi zastupnici jednaki, da su svi zastupnici lopovi, da su svi zastupnici ovdje … za plaće tisuća kuna i da ništa ne rade. Ja mislim da to nije tako. I onda ako smo pošteni prema sebi i svom narodu, onda ćemo podržati inicijativu ili za promjenu izbornog zakona ili za referendum grupe građana gdje se traže potpisi da zastupnika biramo imenom i prezimenom od strane naroda pa neka narod odluči o tome tko je sposoban, tko je pošten i tko pošteno radi svoj posao, da predstavlja svoju državu i svoj narod u ovom parlamentu. Do tada imamo ovakve stvari gdje se stavlja naglasak na podmićivanja zastupnika, gdje odmah od jednog slučaja postanemo svi lopuže, svi smeće i svi smo zaslužili da idemo doma iz ovog Visokog doma. To baš nije pošteno. Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Salapić, rekli ste u samom početku svoje rasprave da vjerujete u neovisnost sudaca. Ja vjerujem u ovisnost sudaca i na tome …. Kada bih vjerovao u neovisnost sudaca, to je kao kad bih potpisao … bjanko mjenicu. Evo, reći ću vam nekoliko primjera, a tih primjera bih mogao nizati do sutra ujutro. 20 godina traje ostavinska rasprava o nasljeđu jednog poznatog hrvatskog slikara. 20 godina. U 20 godina je opljačkana sva imovina koja je bila na jednom zagrebačkom tavanu. U to su upleteni policija i sudovi i suci. 20 godina. Kome tu vjerovati? O tome zna nešto i ministar, o tome zna i DORH. 20 godina i na početku su. Sudski proces, govorim o slučaju u HINA-i, … spor je trajao 14 godina i skoro je HINA bankrotirala zbog toga, 14 godina … spor. I kažete ja vjerujem u neovisnost sudaca. Ja vjerujem u ovisnost sudaca, ali malo kasnije ste rekli da postoje lobiji i u medijima i lobiji u pravosudnom sustavu. Ako postoje lobiji, lobiji sasvim sigurno nisu organizirani zato da bi štitili javni interes, nego da bi štitili interes …, a lobiji postoje. I u medijima, a naročito onih tajkuna medijskih, … koji se bave svim i svačim. Od građevine do mafijašenja. I postoje takvi mediji, to nisu novinari, to su gazde. Znači, to su gazde. I postoje … u pravosuđu, to … ne rade, čine sve da se ne radi posao pa onda stradaju i nevini građani koji nikakve veze s njima nemaju. Naše pravosuđe je u nokautu i ništa ne činimo da se to stanje popravi.

da je cijelo pravosuđe kao takvo teškoj krizi. Istina je da postoje problemi, ali isto tako istina je da smo mi to pokušali spriječiti kroz državno sudbeno vijeće i promjenu Ustava još 2010. godine gdje se izborom predsjednika sudova ipak kontrolira način na koji određeni suci rade, koliko im vremena traju postupci. Postoje sankcije za one koji to ne rade. Otprilike, bilo je nekoliko slučajeva gdje smo imali sve i svašta kada su u pitanju određeni suci pojedinačno. A sada ovako, ako ćemo gledati tako da ne vjerujemo baš u neovisnost pravosuđa, onda imamo još veću krizu nego što možemo zamisliti jer kako smo govorili o lobijima u politici, u pravosuđu, u medijima, u svakom sustavu pa i onome najsvetijem se može pojaviti … da postoje ljudi koji neprofesionalno, nekvalitetno, nesavjesno i nestručno rade svoj posao. To je sad zadaća države da to spriječi, ali problem je ako je u temeljima državne vlasti postoji to štićenje osoba koje nepošteno rade svoj posao. Mi smo donijeli savršene zakone, ovo je zakon koji je, ovo su izmjene i dopune zakona, puno je vremena prošlo da bi ovaj zakon dobio naslov Europski zakon kroz implementaciju europskoga prava, puno je vremena prošlo, reformi i pravosuđe gdje je i ovo ministarstvo i prošlo ministarstvo u prošloj Vladi radilo velike napore u poglavlju 23. Ja ne bih ocijenio cijeli sustav podmitljivim i lošim, ali ga treba rješavati … u tom žitu koje ne valja, tu se slažem sa vama, to je zadaća bilo ove Vlade, bilo buduće Vlade, ako ćemo pratiti sustav, onda trebamo djelovati i u smislu čišćenja i pravosudnog sustava, od ljudi koji nepošteno rade svoj posao. kolega, upravo su i ove izmjene na tragu da se pošalje poruka da nisu svi isti, da nema profesije s jedne strane u kojoj se korupcija i svako zlo ne može zametnuti i u bilo kojoj grani vlasti, dapače, ali jednako tako da nisu svi isti, da nisu svi novinari isti, da nisu svi političari isti. Zato mi se ne čini dobrim ovo vaše razmišljanje da je trebalo izbaciti sramoćenje ili ostaviti kako jeste. Upravo se i zakon mijenja i od toga ne treba bježati. u praksi, ne funkcionira u praksi ili ne onako kako je zakonodavac i čija je intencija, kakva je intencija bila. Naravno da treba i dugo i pričekati s jedne strane kako će se sudska praksa stvorit, ali vlast koja je sigurna u sebe, ne boji se sudu dati ovlasti. Javni interes, pa tko će, pa nije, suđenje, pogotovo suđenje, kazneno …, pa nije to administriranje, to je složen intelektualni proces i utvrđivanje javnog interesa je jedno od lakših stvari što sve sud utvrđuje. Kažete političari evo ne bi trebali biti podobnici i na to ste se osvrnuli, a ja vas pitam kolega, tko će sastavljati liste inicijativa koje danas istupaju kao građanske inicijative? Hoće i za to postati referendum ili će oni kojima je jedini cilj takvih referenduma ući u Sabor sa 2 ili 3%. Dakle kriza politike jeste ali ona se rješava upravo na način da se u svim mogućim segmentima u svim zakonima odvoji istina od laži. I kod nasilničkog ponašanja kažete to je jedna velika zabluda da eto kriza pospješuje zašto muškarci tuku žene. A ja vas pitam a zašto on ne tuče svoga gazdu nego tuče kući ženu? **Salapić, Josip (HDSSB)** Uvažena zastupnice, slažem se ja potpuno sa vama u svemu ovome što ste rekli. što se tiče ovog obiteljskog nasilja tu sam nastupao u kontekstu govora u tome da ne da mi štitimo bilo kojeg nasilnika nego da je i sustav sam u krizi. Kada sam govorio o tome nema tu zaštite nikoga nego baš suprotno od toga zalažemo se za to da svako nasilje u obitelji bude kazneno djelo. I vi ste osobno imali priliku biti ministrica pravosuđa pa dobro poznajete sustava, dakle teško je procijeniti javni interes i to je teška zadaća za bilo koga koji se bavi pravom posebno u ovom dijelu kaznenopravnog sudovanja jer procjena bi bila ili ovako ostaviti ili izbaciti jer će svakom sucu biti lakše da ponovim da kažem da je to javni interes. Složili smo se u tome da određene stvari treba mijenjati. Dakle ako je svako od nas spreman svojim imenom i prezimenom jamčiti svoje poštenje i zahvalnost svojim biračima koji su nam dali priliku da u ovom Visokom domu koji ima svoje vrijednosti i zalažemo se za državni sustav i donosimo zakone koji se jednako odnose na sve građane, onda moramo biti spremni mimo politike da promijenimo izborni sustav. Zašto sam to spomenuo? Zato što nema volje. Tko nama brani u ovom sazivu Sabora da se mi skupimo svi klubovi zastupnika i zastupnica i da promijenimo izborni sustav kako je to bilo za Europski parlament samo sa 14 izbornih jedinica, to nam nitko ne brani. Mi smo narod odvojili od Parlamenta i upravo će zato ova inicijativa uspjeti u potpisima u referendumu i morat ćemo mijenjati Ustav jer smo sami dali do znanja da se odvaja većina od svoga naroda jer slika Sabora je danas ovakva. Mi to ne možemo spriječiti ne možemo si dati ocjenu odličan kada nas ovdje ima brojčano za Domagoj Hajduković, replika. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Salapić, prije svega mislim da ste dotakli dobru temu, a to je tema medija odnosno svjesni smo toga da višestranačka demokracija prije svega počiva na slobodnom kolanju informacija gdje mediji imaju izuzetno veliku važnost i mislim da ste apsolutno u pravu kada govorite o tome da novinari često nisu odgovorni za ono što napišu, a često javnim osobama ne samo političarima znaju nanijeti nenadoknadivu štetu. Dakle šteta je već učinjena unatoč demantijima, isprikama netko je štetu za svoj ugled i svoju čast već pretrpio. I baš zbog toga ću se složiti sa kolegicom Ingrid i reći da ovakve odredbe o sramoćenju trebaju ostati u ovom zakonu pa čak i ova institucija posebno velikog sramoćenja još sužava eventualne presude koje će proizaći kada se urede po ovoj odredbi zakona. Drugo, spomenuli ste nasilje u obitelji, o tome je govorila i kolegica Kosor odnosno o teškoj dokazivosti nasilja u obitelji u često slučajeva. Mislim da je kolegica Kosor spominjala silovanje u braku dok psihičko nasilje u obitelji će također biti izuzetno teško vještačiti i dokazati. Često imali smo rasprave i na Odboru za ljuska prava često su žrtva koja trpi psihičko nasilje ne osjeća žrtvom zbog različitih kulturoloških, obrazovanih i ostalih preduvjeta, dakle tu predviđam neke poteškoće. Također tu ste vi spominjali naša sudska praksa nije izjednačena, ja se nadam da će koliko je naravno moguće i nama kao zakonodavcu da ćemo učiniti sve da se ono što više ustali jer čuli smo tu nekoliko primjera ali mogu vam i ja nabrajati neke gdje je sud u gotovo identičnom slučaju u jednom slučaju presudio ovako u drugom onako pozivajući se praktički na iste odredbe zakona. Ali samo da se razumijemo ja nisam za prenormiranje. Ne možemo sve propisati zakonom nešto mora ostati i na sudu. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjednice. Kolega Hajduković istina je da se nešto treba ostaviti procjeni stručnjaka i osoba koji rade tu sada govorim o sucima i sudskim predmetima koji se pojave … ali ali sramoćenje kao naziv kaznenog djela kvalifikacija dok se nije nazvalo sramoćenje bilo je u sferi razmišljanja da se to nazove ogovaranjem ili trač. A sada zamislite, svaka čast profesionalcima ali medijski sustav je sustav koji je podložan financijskim interesima. Iz županije iz koje mi dolazimo vi dobro znate i neću govoriti imena jer nisu dostojna spominjanja u ovom Visokom domu određene "profesionalce" novinare gdje po narudžbi neko napiše anonimnu prijavu protiv vas ili protiv mene pa onda dobijete sliku od pola metra veću nego sa mature ili sa diplome veću sliku na naslovnici, dobijete upitnik u naslovu da ste pod istragom USKOK-a ili državnih tijela, a mi smo promijenili zakon na način da ako se pokreće istraga dobijete rješenje o istrazi. Niti ima rješenja, niti ima postupka, nit vas nitko ništa ne pita, ali vi ste osvanuli u jednom tiražnom mediju i dobili ste upitnik na glavu ali sliku od pola metra i naslov da vas istražuju USKOK i Državno odvjetništvo. Šta briga javnosti jeli to tako ili ne vi ste osvanuli sa lijepom slikom da svako misli komentirati na kavi evo dolijao još jedan lopov iz Sabora. Evo vidite, to treba spriječiti. Ma svaka čast profesionalcima i novinaru koji se školovao na fakultetu i zna šta je profesionalizam. Ali neka osoba koja će si za novac za sitni interes pisati što neko naruči, to se onda zove politički lobi koji ima interes u medijskom sustavu i to treba spriječiti kaznenim zakonom. Mi smo svi jednaki. Ja sam za to da se to spriječi. Dakle ako ćemo sprečavati onda ćemo ovo ostaviti, ako ćemo ublažavati i samo komentirati što je to teško sramoćenje onda ovo treba izbaciti van …neće imati koristi i doći ćemo do promjene zakona u skoro vrijeme. To treba štititi ja sam se za to zalagao, a nadam se i vi. Dinko (HDSSB)** Hvala. Poštovani kolega Salapiću odlično je bilo rečeno u jednom trenutku kada su spominjani, kada je spominjana percepcija javnosti prema zastupnicima. Točno je da smo mi vrlo često na udaru javnosti pa i medija ali treba i nešto drugo reći da smo za percepciju kakvu imamo u javnosti pa i u medijima u velikoj mjeri i sami zaslužni. Ne samo nazočnošću na sjednicama nego i odlukama koje donosimo ovdje i koje su u mnogim sazivima i prije ovog saziva bile donošene pa i u ovom sazivu. I kako onda da nas ljudi percipiraju nego na način na koji nas i doživljavaju. Imali smo prilike evo i u ovom sazivu prilikom donošenja proračuna 2012. godine činim mi se zastupnika iz vladajuće većine koji je tada bio gradonačelnik grada Nove Gradiške koji nije htio glasovati za amandman da se u državni proračun stavi obilaznica oko Nove Gradiške, niti da se gradi vodovod u njegovom gradu. Imali smo jednako tako situaciju da smo imali i onoj prethodnoj Vladi prije te ministra koji je dolazio iz Slavonije i Baranje, to sam već govorio i uvijek ću to ponavljati koji je bio ministar poljoprivrede pa je onda Svjetsko prvenstvo u oranju poslao u Biograd na moru umjesto u Slavoniju i Baranju. I kako smo mogli očekivati od javnosti da nas percipira nego na takav način. A da ne kažem kakve su sve odluke ovdje dizanjem ruku zaista poslušnika na stranačkim listama upropastili i osiromašili narod. I dobra je, Boro je rekao ovdje, kolega Grubišić, članak 339. govori o zastupnicima samo, treba to na dužnosnike. Poslije svih odluka koje su i kakve su donošene ovdje i što je napravljeno hrvatskom narodu odlukama u Hrvatskom saboru dobro da nisu stavljene odredbe šerijatskog zakona, na to trebamo biti sretni. **Zgrebec, Dragica Hvala potpredsjednice. Kolega Burić, složili smo se oko puno teza i danas smo zajedno bili na trgu Bana Jelačića potpisati ovu inicijativu za referendum za izravni izbor zastupnika imenom i prezimenom i vidjeli ste i sami desetke građana koji su nam se obratili u razgovoru o načinu rada Hrvatskoga sabora, o političkim tezama koje se ovdje govore, o načinu gdje su ovi ljudi koji ovdje sjede i imaju velike plaće, što rade političke stranke, šefovi, vladajući, opcije, oporbe i što mi svi skupa tu predstavljamo. Ako nije sazrjelo vrijeme da se ta politička i moralna kriza riješi na način da se vlast vrati narodu u ruke jer zaista je istina da sadašnji sustav ne valja i da su političke stranke te koje odlučuju tko će dobiti priliku da se dokazuje ili ne dokazuje kao zastupnik u parlamentu. …/Govornik se ne razumije./… budem malo patetičan a bavio sam se hrvatskom poviješću i poviješću Hrvatske države i prava nekad se tamo dolje, malo je drugačije izgledala ova sabornica, bila je ista, kada se počelo govoriti, počelo se sa časni Hrvatski sabore, ja danas ne znam tko bi to smio reći časni Hrvatski sabore ako pogledate sastav Parlamenta i oko toga što se sve dešavalo u godinama prije i poslije nas što će se dešavati. Ako ne damo priliku da se konačno vrati legitimitet zastupniku koji je predstavnik naroda ovdje u ovaj Visoki dom …/Govornik se ne razumije./… cijelo društvo u cjelini. Ne zaboravimo, iz ovog Doma proizlaze premijeri, proizlaze ministri, proizlaze i predsjednici države, ovo je Dom koji je regrutirao najvažnije čelne ljude u hrvatskoj povijesti, najveće državnik hrvatskoga sabora, sve one koji su zadužili Hrvatsku državu da bismo mi danas sjedili ovdje i bili samostalna država. Ako ovo ne podržimo onda se ili bojimo za svoju vlastitu stolicu kao neki čelnici političkih stranaka ili ne podržavamo, ne volimo svoj narod jer želimo reći da neki od tih koji sjede se boje za svoju osobnu profit a ne za interes svoje države zato smo danas to potpisali i podržavamo izbor zastupnika imenom i prezimenom. Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Salapić, evo nekako mi se na početku rasprave urezala rečenica ministra, uvaženog ministra kada je objašnjavao ovaj prijedlog zakona pa ću je ponoviti. Dakle, mi ovdje danas govorimo o vrijednostima i zaštiti vrijednosti, to je ključna stvar. I ovdje ovo što mi govorimo zapravo i mi stvaramo vrijednosti našim istupima, našim govorima, našim porukama prema javnosti. Vi ste upotrijebili teške riječi o percepciji zastupnika u javnosti i rekli ste da svi tako misle. Ja se naravno s time ne slažem ne misle svi tako, ne misle svi jednako, postoji negativna percepcija u javnosti, to smo svi svjesni, postoje mediji koji šire tu negativnu percepciju. A ono što me žalosti i vi ste danas svojom raspravom doprinijeli takvoj percepciji. Vi ste rekli ako sam vas dobro shvatio da prikupljanje popisa za referendum o promjeni izbornog sustava će spriječiti da stranački poslušnici dolaze na liste. Ovdje u ovom Saboru sada sjede ljudi koji su direktnim izborom dakle načelnici, gradonačelnici, župani nisu mogli, bili su na listi ali nisu mogli biti ovdje koji su direktnim izborom dobili povjerenje građana. Ovdje sjede mnogi ljudi koji su se svojim profesionalnim radom do sada se pokazali i dokazali u životu. Dakle suština cijele priče je u tome da naš se demokratski sustav razvija, on nastaje, mi smo mlada demokracija u nekakvom povijesnom …/Govornik se ne razumije./…. Dakle naš se sustav razvija a ono što mi nastojimo da taj sustav održimo stabilnim u interesu građana. I zbog toga nas nije dobro, nas zbog toga nazivati stranačkim poslušnicima. repliku. **Salapić, Josip (HDSSB)** Pa kolega ako ste vi, niste stranački poslušnik onda zašto niste potpisali recimo neku inicijativu koja je došla a za koju siguran sam da smatrate da biste kao osoba podržali a ne bih vas htio osobno uvrijediti a ovako ću biti pristojan. Govorio sam, ako sam jednom riječju dao doprinos da se izborni sustav Republike Hrvatske promijeni onda će mi biti drago. Imali ste proračune amandmana, recimo pa iz vaše županije isto, imali ste kolegicu iz vaše županije za koju smatram da ju poštujete i ima svoje kvalitete koja može ni kriva ni dužna biti zabita na stup srama zato što je morala slušati političke odluke svoje stranke. Kada se zastupnik imenom i prezimenom bude mogao odvojiti od čelništva svoje stranke, jer tko kaže da je čelnik stranke najpoštenija osoba, najispravniji političar, najveći državnik i najveći …/Govornik se ne razumije./… ovog vremena pa bio to čelnik ove strane, one strane ili bilo koje druge stranke. Dakle, ako ćemo zaista sada govoriti iskreno, ako sam dao doprinos tome nisam htio nikoga odrediti od sadašnjeg saziva Sabora, ne daj Bože ni od bivših kolega koji su danas u mirovinama i oni koji će doći poslije nas, nitko od nas nije pretplaćen ovdje da doživi mirovinu osim čast izuzetaka koji su svojom sposobnošću i mudrošću to mogli održati. Ali mi smo u vremenu gdje nam se svaki naš potez i svaka naša odluka mjeri ne vagom nego tonama vaga. I sad pazite, danas među ljudima, među narodom i razgovarali ali ozbiljno šta misle o ovome što mi danas ovdje radimo i sjedimo, to su negativne ocjene, a tome je upravo doprinio stranački klijentelizam. Ako ćemo dati demokraciji prostora da se pokaže drugačijom onda i vi i ja svojim imenom i prezimenom idemo na izbore. Ako nas netko treba glasat će, ako ne ne, sami ćemo znati svoju vrijednost. Ponekad svi uzlete jer misle da su Bogom dani. Kad postanete zastupnik, ministar, mislite da iznad vas ne postoji nitko osim vas, a ustvari je život vrlo jednostavan: postoje sposobni, pošteni, nesposobni i nepošteni, ljudi koji rade za svoj narod ili rade kontra naroda. To je to. Hvala lijepa. Kolega Salapiću, još malo o javnom interesu. Dakle ja vas jednako tako upućujem ponovo na ovaj članak 148.a koji kaže isključenje protupravnosti za kaznena djela uvrede i teškoga sramoćenja sa željom da svi zajedno upremo snage da taj članak koji je po mom mišljenju nedoređen, da ga doradimo da bude precizan. Jer se ovdje kaže da nema kaznenog djela ako je počinitelj njihova obilježja, znači obilježja kaznenoga djela ostvario u znanstvenom, stručnom, književnom, umjetničkom djelu. Izdvojit ću samo taj. Znači obilježja kaznenog djela za koje se konstatira da zapravo postoje, ali ako je to ostvario u umjetničkom djelu i ako je to u javnom interesu. Dakle ne može javni interes biti laž, ne može javni interes ako nešto nije istina onda to ne može biti javni interes. Ja mislim da ćemo tu definiciju što je javni interes i kako ovo djelo sramoćenja koje ostaje u Kaznenom zakonu, kako definirati i mislim da imamo zapravo lagan posao, samo se trebamo odlučiti hrabro, bez obzira na eventualne kritike javnosti vidjeti što To je zapravo pravo pitanje. Jer ako netko izrekne laž i nekoga osramoti u umjetničkom djelu, a tu se jasno kaže o elementima kaznenog djela onda je stvar vrlo jasna. Kazneno ili književno djelo ustvari je vrlo jasna. Nije javni interes da ni u znanstvenom niti u književnom niti u umjetničkom djelu laž bude prezentirana kao neko opće dobro.

Zašto? Zato ili ćemo to konkretizirati jasno, koliko god to bilo teško definirati mi to moramo pokušati ako ovo želimo ostaviti u Kaznenom zakonu. Imat ćemo masu predmeta i masu ljudi koji će biti nažalost oslobođeni, a govorili su neistinu jer će biti to procijenjeno kao javni interes. Mi smo u dobroj namjeri kopirali neka europska kaznenopravna rješenja, a neke zemlje nisu baš kao Hrvatska. Mi se nažalost zemlja u kojoj živimo nalazimo u nekom stanju moralnog političkog opadanja, pa onda imamo probleme jer se sve veći broj sudskih presuda pojavljuje upravo na ovu temu. Sad kad se pojavio konkretan slučaj vidjelo se da to baš neće tako lako ići, idemo sad u izmjene toga dijela, a baš da se ne povučemo totalno, da to izbacujemo van ostavit ćemo jednu light verziju pa ćemo to nazvati teško sramoćenje. Dakle ili će to biti kazneno djelo kakvo je ili ga neće biti ili će biti zatrpan pravni sustav predmetima koji će sve se podvesti pod javni interes. Onda se trebamo svi zajedno složiti pa ajdemo to pokušati definirati koliko god to bilo nespretno možda u početku pa ćemo vidjeti u praksi jer to funkcionira ili ne funkcionira. Ako ne valja, to treba ići van iz Kaznenog zakona jer to je samo jedan segment koji ugrožava jedan slobodan rad ljudima koji svoj rad rade pošteno. A zamislite suca koji nije spreman pa mu dođe neka javna osoba, dakle bez obzira što mi želimo reći da smo mi svi pred zakonom jednaki i vi koji ste bili premijerka pojavite se na sudu drugačije će se gledati na vas, drugačije na neku osobu koja je došla prvi puta na sud i govori iz sasvim druge sfere. Dakle tu imate problem, a zakon treba biti jednak za sve. onda treba se definirati što je to javni interes da zaštitimo jednako sve građane Republike Hrvatske.

Dakle dvije stvari. Prvo, kroz raspravu se provlači da se zakon, u ovim konkretno ako govorim o teškom sramoćenju, mijenja zbog neke presude, čak da se favoriziraju favoriziraju određeni mediji, novinari itd. Jednostavno to nije točno. Da to nije točno možete vidjeti iz reakcija upravo tih ljudi na ove predložene izmjene, jer da se radilo nekome u prilog onda bi valjda napravili ono što oni hoće. Dakle ne mogu nikako prihvatit da bi se išlo pogodovat bilo kome i da bi se zbog bilo koga to mijenjalo. Naprosto nije točno. I ja sam svjestan da bi mi bilo puno lakše da sam išao u micanje svega ovoga. Vjerojatno bi bio omiljen u krugovima koji bi bili bitni i koji jesu bitni, ali išli smo radit ono što mislimo da je dobro. I molim kad se iznese takve stvari da se pogleda što se stvarno događa, a stvarno se događa da smo izloženi i s ovim kritikama upravo tih za koje nam sad ovdje kažete da smo im pogodovali. Pa ne bi valjda kritizirali da smo napravili ono što oni hoće. Dakle to je činjenica. Drugo, govorimo o definiciji, znači govorimo ili nemojmo mijenjat ili ostavimo kako je bilo prije ili izbacimo van. Prije ste vi imali stavak 3., odnosno još uvijek ga imamo ako ga ne promijenimo. Nema kaznenog djela ako počinitelj dokaže istinitost u redu koju je iznosio, činjenične tvrdnje koje je iznosio i prenosio ili postojanje ozbiljnog razloga zbog kojeg je povjerovao u njezinu istinitost. Ponovo nešto što će sud utvrđivati. Dakle, ako ništa ne promijenimo imamo postojanje ozbiljnog razloga koji će opet sudac doći i razmišljati da li je razlog ozbiljan, da li nije, procjenjivati itd. Dakle, govorim koje su dileme pred nama. Znači, ako ostanemo na istom ponovo imamo isto. Ja mislim da je definiraniji javni interes i podložniji kontroli nego ozbiljni razlog kao što je sada. Ozbiljni razlog ja zbilja ne mogu sebi definirati. Mislim mogu ga, ali kažem o čemu, što nam je na stolu. Treće, govori se i sad smo počeli govoriti o ovom članku 339. podmićivanje zastupnika. Dakle, molim ja sam sad pitao i kolegicu uopće koja je povijest tog članka zašto je on unesen. Prvo, mi ga sad ne unosimo, on postoji u Kaznenom zakonu. Mi samo govorimo o kazni, jer mislim ako postoji to djelo, znači ako je procijenjeno prije tri, četiri godine da ga treba predvidjeti kao takvo da nije u redu da se ono blaže kažnjava nego mito ministra ili nekog drugog ili čak službenika u ministarstvu. Dakle, to mi sad radimo. Da li to djelo treba postojati ili ne to je drugu. Mislim, pa evo ako netko predlaže da ide van mi ćemo razmotriti kao i sve druge prijedloge. Međutim, u trenutku zašto je ono donošeno to samo govorim da postojala je i praksa koja se bila izgradila da u glasanju zastupnici nisu ono što se tretira kao službena i odgovorna osoba što ovi drugi jesu. I nije točno da drugi nisu pokriveni, službenici, dužnosnici itd. Državni dužnosnici jesu. I onda je ukazano i takvih je bilo rješenja u praksi. Govorim o četiri godine prije kad se to donosilo, da jednostavno neke činjenja i nemojmo govoriti o Saboru. Gledajmo možda na lokalnoj razini nisu kazneno pokriveni i zato se išlo u takvo rješenje. Ako ono postoji mislim da ga moramo u kaznama izjednačiti sa ovim drugima. Ako je mišljenje da treba ići van otvoreni smo za razgovor i o tome drugome, može se i na drugi način riješiti. Evo, hvala lijepo.

ovaj dio zakona zbog toga što je kao što je prije rečeno jedna prorežimska novinarka osuđena u prvom stupnju i da je zato ministarstvo reagiralo. Reakcije su bile sa različitih strana i različitih svjetonazora. Ja mislim da bi isto se reagiralo i da je bio osuđen gospodin Milan Ivkošić, moj prvi mentor iz 1978. novinarski i da bi isto tako se reagiralo. Međutim, gospodin Ivkošić se ne bavi onim čim se bavi gospođa Lukić. Gospođa Lukić je u osinje gnijezdo, a to je u privredni kriminal povezan sa državom. Znači u najgori oblik kriminala i zbog toga je toliko dreke u javnosti. Gospodin Ivkošić se bavi isključivo samo politikom. Ne treba ona alineja o zastupnicima ići van. Koliko sam ja shvatio kolege oni predlažu da ne budu zastupnici, nego dužnosnici. Slažem se sa vama da dužnosnici jesu već unutra, ali dužnosnici su i zastupnici, pa onda ne znam zašto treba, slažem se posebno izdvajati zastupnike ko da su oni korumpiraniji od ostalih. Nisu. To se slažem sa kolegom Grubišićem, a o tome sam i ja govorio, da tko će bedast zastupnicima nuditi novac kad zastupnici ionako ni o čemu ne odlučuju, nego se odlučuje sa one strane Markovog trga, odlučuje Vlada. Vlada predlaže zakone i većina na ceduljicama napiše za ono što se dižu ruke. A da je tako upravo govori ovaj primjer koje su kolege iz HDSSB-a spominjale, da zastupnici glasaju na vlastitu štetu kako bi ugodili svojim vođama. Hvala lijepo. Dakle, apsolutno kao što rekoh mi nismo to kazneno djelo uveli, ono postoji. Ako i rekao sam vam može se riješiti na drugi način. Ako ima inicijativa za to, dapače mi nemamo. nikad ne bih htio doći i dovest se u situaciju da na bilo koji način Sabor obezvređujemo ili ističemo da bi zastupnici bili gori od bilo koga, niti to mislim, niti je to intencija. Jednostavno djelo postoji. I sad ako postoji idemo izjednačiti kaznu. Ako idemo van, stavite prijedlog mi ga možemo staviti pod definicije odgovornih osoba i to možemo drugačije riješiti. Ali reći ću jednu stvar, da se ne odlučuje u Saboru, da se odlučuje s druge strane i pišu ceduljice ne bi sjedio cijeli dan ovdje i odgovarao na sva vaša pitanja i zapravo se potrudio otkomunicirati, unijeti nekakve izmjene, nego bih sjedio u ministarstvu, gledao na televiziju, čekao da se izglasa. Dakle, nije tako. Ne mogu to prihvatiti. To tako nije. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Pa nema razlike između zastupnika i Vlade. Oni su na istom programu, iz iste koalicije. Josip Salapić, replika. Hvala potpredsjednice. Pa istina je da nema razlike između zastupnika i ministara, ali ponekad se pokaže da ima, tako da život svašta donosi i praksa. Pa ministre evo sad na kraju, vi ste jedan od rijetkih ministara koji baš tako razgovara i raspravlja sa zastupnicima i mislim da je to dobro. Ovo je prvo čitanje, nije hitni postupak i mi smo danas u raspravi iskristalizirali određene probleme u koje ćemo u drugom čitanju se pokazati možemo li nešto riješiti, prije svega zbog pravne sigurnosti, ujednačene sudske prakse, jednog funkcionalnog sudskog postupka koji ima smisla. I ako se sad tu pojavi teza da postoji mogućnost za određenu pravnu nesigurnost iliti pravnu prazninu mi to možemo popraviti. Tako da sva rasprava pa i u ime našega kluba i ostalih kolega išla je za tome nema tu štićenja zastupnika od ničega. Svi smo mi jednaki. Mi smo samo dobili čast da u određenom dijelu hrvatske povijesti zastupamo interese svoje političke opcije i svoga kraja, a svi smo mi odgovorni jednako. Dakle, tu je teza da se proširi na sve dužnosnike, da se jasno zna da se naglaskom na zastupnike stekne nekakav dojam da se radi o korumpiranim zastupnicima što mi nismo svi jednako. Jel' tako? Tu smo se složili. Zato je takva rasprava bila. Međutim, kažem imamo vremena. Ovo je prvo čitanje da ovo pokušamo izdefinirati da bismo olakšali sudovima, da bismo mi u stvari bili servis pravosudnim tijelima da lakše provode postupke, da budu učinkovitiji. Zato je ova rasprava kvalitetna, ima svoju težinu i vrijednost za vas. I vi niste jedan od ministara koji će tu ušlo, ti izašlo nego će se to ipak provesti kroz određena tijela saborska. I to smatram poštenim i pravim radom.